Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju Danu Juvanu z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem! Ponovno – s tem zakonom se uveljavljajo verodostojne evidence na področju dela, ki so podlaga za uresničevanje temeljnih pravic delavcev. zakonom torej urejamo že obstoječe obveznosti beleženja delovnega časa, ki je en izmed osrednjih institutov zagotavljanja pravic delavcev. Krovni zakon na področju urejanja evidenc je zasnovan na način, da ne ustvarja zakonskih izjem. Področna zakonodaja, ki ureja posamezna specifična področja, pa bi lahko nekatere obveznosti, denimo obveznosti in vsebino beleženja delovnega časa, urejala tudi drugače, če bi to utemeljevale značilnosti delovnih procesov ali druge okoliščine, ki so značilne za neko področje ali dejavnost. To velja tudi v primeru visokošolskega oziroma raziskovalnega področja, ki ga ureja Zakon o visokem šolstvu. Glede na to, da je ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v medresorski obravnavi podalo podobna stališča kot sindikat in univerza, so izpolnjeni pogoji ter zadostna politična volja, da se z dopolnitvijo Zakona o visokem šolstvu, področnega zakona, doseže tudi drugačne obveznosti delodajalcev na tem področju ali na kakšnem drugem področju. Delodajalec mora sicer v skladu z 12. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti že sedaj dnevno voditi med drugim tudi evidenco o izrabi delovnega časa, v katero se dnevno vpisuje za posameznega delavca podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela in tako naprej. Po veljavni zakonodaji je torej že določena obveznost dnevnega beleženja delovnih ur. To, kar se napačno navaja kot štempljanje, se oziroma bi se moralo vršiti že danes, na način, da se za vsak posamezni delovni dan zabeleži dejansko število ur, ki jih je opravil delavec. Če je praksa drugačna ter se ure pavšalno vnaša, gre že sedaj za kršitev zakonodaje. Novela zakona pa določa, da se na dnevni ravni beleži čas prihoda in čas odhoda z dela ter izraba odmora med delovnim časom. V smislu dnevne obremenitve gre za zanemarljivo majhno spremembo. Seveda na ministrstvu ne moremo podpreti idej, da bi se najbolj pomemben del, torej beleženje delovnega časa med prazniki, nedeljami in nočnim delom brisal iz zakona ali bi se v tem delu ustvarjale neutemeljene izjeme. Z dopolnjeno zakonodajo torej le podrobneje opredeljujemo, katere dodatne elemente vsebuje ta evidenca, kateri pa morajo biti delodajalcem, ki želijo napolnjevati verodostojne evidence, znani že zdaj. Delodajalci, ki sledijo pravilom v delovnem razmerju o organiziranju in izrabi delovnega časa, z vsemi potrebnimi podatki razpolagajo prav v vsakem trenutku. Prav tako se spremembe ne uvajajo zaradi nekih abstraktnih potreb inšpektorata, ampak zaradi varstva delavskih pravic. Za zagotavljanje tega, ali se pravice delavcev po delovnopravni zakonodaji, ki so povezane z delovnim časom, spoštujejo, je predpisana vsebina teh evidenc seveda pomembna, če naj se od inšpektorata pričakuje, da te pravice v praksi uveljavlja ter kršitelje ustrezno sankcionira. Za konec naj povem še, da je besedilo predloga zakona usklajeno s socialnimi partnerji, torej tako s sindikalno kot z delodajalsko stranjo. Hvala. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi! S tretjo obravnavo novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti se približujemo približujemo sprejetju zakonskih podlag za učinkovitejši nadzor nad vodenjem evidenc o izrabi delovnega časa, k čemur že več let poziva Inšpektorat Republike Spremembe prav tako sledijo konsenzu, ki je bil lani po obuditvi pogovorov med delodajalci in sindikati dosežen na Ekonomsko-socialnem svetu. Novela odpravlja pomanjkljivosti, ki so bile pri izvajanju obstoječih določb in ugotavljanju kršitev zaznane v praksi, spremembe pa predstavljajo še kako potreben odziv na kršitve delavskih pravic v slovenskih podjetjih, ki so jih v zadnjem obdobju razkrili mediji in Inšpektorat za delo. Po obstoječem zakonu morajo delodajalci v evidenci o izrabi delovnega časa beležiti podatek o številu ur, ki jih opravi delavec. Po novih določbah bodo delodajalci morali v evidenco poleg števila ur zabeležiti tudi čas prihoda in odhoda z dela ter čas za odmor in počitek. Iz evidenc bo prav tako moralo biti razvidno, ali so bile ure opravljene v posebnih pogojih dela, kot sta recimo nočno delo in delo ob praznikih. Zabeležke bodo delodajalci lahko vodili pisno ali elektronsko. Elektronsko vodenje evidenc bo obvezno le po odredbi Inšpektorata za delo, če bo ta ugotovil ali upravičeno sumil na kršitve delovnopravne zakonodaje. Za uvedbo elektronskih evidenc bo lahko zaprosil tudi kolektiv zaposlenih, delodajalec pa se bo do predloga moral opredeliti v 30 dneh in o morebitni zavrnitvi predloga obvestiti inšpektorat. Delodajalci bodo morali zaposlene obvestiti o izrabi delovnega časa za pretekli mesec, delavci pa bodo pridobili pravico do tedenske seznanitve s podatki iz evidenc. Na ta način bodo zaposleni lahko predvsem preverjali, ali so opravljene ure dela v posebnih pogojih dela in pri povečanem obsegu dela pravilno obračunane pri plači. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti je krovni zakon, ki ureja vodenje evidenc o izrabi delovnega časa, ne glede na specifike posameznih poklicev, skupin zaposlenih in kolektivov. V krovnem zakonu bomo v Poslanski skupini Svoboda sledili načelu enakosti in v tretji obravnavi novele ne bomo uvajali izjem za posamezna področja in poklicne skupine.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo torej v tretjem branju novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon naj bi tako uredil evidence delovnega časa, določil jasnejša razmerja, zagotovil pravico delavca do vpogleda v podatke iz evidenc, delodajalcu pa nalaga, da mora evidence hraniti, če pa krši zakonske določbe, pa je zanj predvidena globa. Naj že četrtič opozorim, da se določene ureditve znotraj zakona podvajajo, saj so urejene že v nekaterih drugih področnih zakonih in to nedvomno vnaša zmedo v že obstoječ sistem. Tako imenovano obvezno štempljanje se uvaja tudi za poklice, katerih narava dela včasih ni komplementarna s takšnimi zahtevami, zato smo v Slovenski demokratski stranki že dvakrat vložili amandma, ki sledi predlogu reprezentativnih delodajalskih organizacij, ki utemeljeno opozarjajo, da je definicijo delavca treba dopolniti na način, da bo natančno in nedvoumno določeno, za katere kategorije oseb veljajo obveznosti po tem zakonu in v kakšnem razmerju je omenjeni zakon do področne zakonodaje. Žal pa amandma ni bil izglasovan, kljub temu da so tudi nekateri poslanci koalicije že na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide povedali, da je predlagana definicija delavca preveč pomensko odprta, da je presplošna in da to omogoča različne interpretacije in posledično lahko tudi znižuje raven pravne varnosti. Lahko razumem, da so se v praksi pokazale določene težave, videli smo tudi, da ni bil recimo natančno odrejen ali pa upoštevan odmor za delavca. Nedvomno so mu zato bile kršene človekove pravice, pa tudi njegova varnost je bila na preizkušnji, vendar pa tega ne moremo reševati s tako imenovano uravnilovko, saj se delo in tudi odnosi v procesu med seboj razlikujejo. Tisti, ki pa kršijo človekove pravice oziroma kršijo te pravice delavcem, pa seveda morajo biti sankcionirani, ampak za to je potreben predvsem učinkovit inšpekcijski nadzor, ne pa da tiste, ki že tako kot zasebniki, podjetniki, največ sredstev dajejo državi, zdaj še zasipavamo z dodatno administracijo, kar vodenje evidenc o izrabi delovnega časa vsekakor je. Ključni problem, ki ga ves čas naslavljamo, je, da bo delodajalec po novem moral voditi evidenco delovnega časa tudi za poslovodne osebe, za direktorje, ne glede na to, ali je morda ta oseba zaposlena po individualni pogodbi oziroma si lahko delovni čas prosto razporeja. To pomeni, da bo treba evidenco voditi dnevno, kar pa seveda predstavlja dodatno obremenitev. Evidenco bo po novem treba delati tudi za študente in dijake. Po novem bo vodenje evidenc obvezno tudi za izvajalce, ki opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava, a le, če obstajajo elementi delovnega razmerja, torej tudi za tiste, ki opravljajo delo na podlagi na primer podjemne ali avtorske pogodbe. Že na matičnem odboru se je odvila precej zanimiva, tudi burna, razprava, predvsem zaradi neenakosti in neenake obravnave na področju dela. Na to smo opozarjali. Koalicija je namreč na predlog predstavnikov visokošolske in znanstvene dejavnosti predlagala in sprejela amandma odbora, ki je izjemo od zahtev po evidentiranju določil le za visokošolsko in znanstvenoraziskovalno dejavnost. V opoziciji smo takrat in tudi zadnjič na seji Državnega zbora ob sprejetju tega amandmaja, od vsega začetka temu amandmaju nasprotovali, zato nas veseli, da je koalicija s črtanjem te diskriminatorne ureditve vendarle prisluhnila našim prizadevanjem, prizadevanjem, kar pozdravljamo in bomo glasovali za črtanje 8.a člena. Vendar pa zaradi mnogih nedorečenosti in zaradi konkretnih pomislekov, ki jih izražajo zlasti reprezentativne delodajalske organizacije, ki tudi iz najbolj poznajo, kako bi zakonodaja morala biti urejena, da bo učinkovita, da bo ščitila delavca in obenem ne bo dodatno bremenila delodajalca, zakona ne bomo podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani državni sekretar, poslanke in poslanci! Zaradi posameznih kršiteljev, na primer afera Selea in Marinblu, se vsem delodajalcem nalagajo dodatne administrativne obveznosti v zvezi z vodenjem evidenc, ki pa nepoštenih delodajalcev verjetno še ne bodo odvrnile od iskanja odvodov in nepoštenih praks. Predlog zakona utrjuje miselnost, da je pomembno zgolj to, koliko ur je zaposleni delal, ne pa, ali je opravil svoje delo. Ob razvoju vse bolj ustvarjalnih poklicev, kjer je delovnik vse manj določen in stalen, gre za preživet koncept, od katerega bi se morali oddaljevati, zlasti če želimo, da slovenska podjetja začnejo ustvarjati višjo dodano vrednost na zaposlenega. Kot je dejal direktor uspešnega slovenskega podjetja: »V današnjem času je za podjetje najpomembnejša produktivnost, inovativnost in dodana vrednost. V našem podjetju v razvoju že dolgo več ne merimo ur, temveč opravljeno delo. Podobne principe bomo uveljavljali tudi v drugih oddelkih, po uspešnosti pa sodelavce tudi nagrajujemo. Merjenje ur je preteklost, predlog zakona pa velik korak nazaj v razvoju podjetniške miselnosti, ki bo ne samo obremenil podjetja, temveč jih tudi potisnil korak nazaj v razmišljanju in omejil svobodo sodelavcev pri ustvarjanju.« Sprejetje novele bo vplivalo na gospodarstvo. Ocenjuje se, da bo obveznost izdaje pisnega obvestila o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec povzročila slabih 260 tisoč evrov stroškov mesečno za delodajalce. Socialno tržno gospodarstvo potrebuje trden okvir z jasnimi pravili, za to poskrbi učinkovita država. Okvir regulacije mora preseči le na raven, ki je potrebna za zagotovitev poštenega gospodarjenja. Država mora biti prisotna le tam, kjer je regulacija nujno potrebna, kjer sta samoregulacija in samoodgovornost neučinkoviti. Močno nasprotujemo prekomerni regulaciji in birokratskemu dlakocepljenju, ki ima željo po vseobsegajočem nadzoru oblasti. Zagovarjamo dogovarjanje med deležniki na nižjih ravneh, vključno s primerno vlogo sindikatov in zbornic kot nosilcev teh procesov v gospodarstvu. Država mora racionalizirati svojo porabo, državljanom in gospodarstvu pa nuditi predvsem kakovostne, hitre in učinkovite javne storitve. Prek načrtne gospodarske politike mora omogočiti gospodarsko predvidljivost. V stranki Levica so spisali zakon, ki je v praksi neizvedljiv. Delavec od sprejete zakonodaje ne bo imel nič. Namesto da bi kaznovali tiste, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, kaznujemo vse tiste, ki imajo že sedaj vse urejeno. Tista podjetja pa, ki nimajo, pa sem prepričan, da še naprej ne bodo imela. Fokus vsake vlade bi moral biti, da ustvarja dobro poslovno okolje, da lahko podjetja zaposlujejo in nudijo čim boljše pogoje svojim zaposlenim in s tem višje plače, ne pa da jim ustvarja dodatno birokracijo, od katere delavci ne bodo imeli nič. Ta vlada se ukvarja z drobtinami, namesto da bi se ukvarjala z resnimi problemi. V vladi, v kateri je bila Nova Slovenija, smo vsem zaposlenim povečevali plače, v tej vladi pa je fokus drugačen, več birokracije, več štempljanja. V Poslanski skupini NSi predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsednica, državni sekretar, kolegice in kolegi! Glavni namen predlagane novele zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti je zagotoviti Inšpektoratu za delo dovolj učinkovitih orodij za izvajanje nadzora pri beleženju delovnih ur in odmora. Inšpektorat za delo namreč že vrsto let opozarja, da je področje vodenja evidenc delovnega časa eno izmed tistih področij, kjer delodajalci najbolj pogosto kršijo pravice delavk in delavcev. V praksi se namreč dogaja, da so evidence pogosto pomanjkljive, neurejene ali celo ponarejene. Dogaja se tudi to, da delodajalci pogosto vodijo več različnih evidenc delovnega časa. Ustrezno vodenje evidence opravljanja delovnih ur ter beleženje odmora in počitka bi že zdavnaj moralo biti del urejenega delovnega okolja, ki so ga delodajalci dolžni zagotavljati svojim delavcem. Urejene evidence delovnega časa so pomembne predvsem za delavce in delavke zato, da na koncu meseca prejmejo pošteno plačilo za opravljeno delo in se izognejo morebitnim sporom z delodajalcem glede njihovega dohodka. To še posebej velja za beleženje nadur ali nočnih ur, saj se v praksi pogosto dogaja, da delavci opravijo bistveno večje število ur, kot so potem prikazane na plačilnih listah in na koncu tudi izplačane. Z vodenjem evidence preprečujemo tudi prekomerno delo, ki ne sme preseči preseči predpisanih omejitev delovnega časa, ter zagotavljamo, da je vsak delavec deležen odmora in počitka v času opravljanja dela. Vse to je pomembno predvsem z vidika upravljanja fizične moči delavca, ohranjanja njegove delovne produktivnosti ter zdravja in varstva pri delu, kar je v interesu tako vseh delavcev kot delodajalcev. Socialni demokrati smo predlogu zakona v drugem branju naklonjeni, ker menimo, da prinaša primerne ukrepe za krepitev delavskih pravic, socialne zaščite in zdravja delavcev. Pravilno vodenje evidence delovnega časa in učinkovit nadzor sta pomembna tudi za državo, saj preprečujeta nelojalno konkurenco na trgu, prispevata k večji socialni zaščiti, omogočata ohranjanje javnega zdravja in preprečujeta davčne utaje. Glede na to, da se vedno bolj soočamo s pomanjkanjem primernega kadra za zaposlitev na različnih delovnih mestih, postaja vedno bolj pomembno, da delodajalci zagotavljajo delavcem urejeno delovno okolje, kar pomeni tudi urejene evidence delovnega časa. Kljub temu, da predlog zakona podpiramo, pa menimo, da bi bilo morda smiselno nekatere praktične posledice posameznih rešitev ponovno premisliti, še posebej tiste, ki se nanašajo na spremembe 18. člena tega zakona. Predlagana sprememba tega člena po našem mnenju ne upošteva v celoti raznolikosti oblik zaposlitve in delovnih procesov ter vse bolj pogostega izvajanja dela izven kraja ali sedeža delodajalca. Zbiranje podrobnih podatkov o delovnem času tudi ni najbolj smiselno za tiste poklice, ki zahtevajo intenzivno intelektualno ali ustvarjalno razmišljanje, saj ga ni mogoče meriti s časom. V tem primeru lahko zaposleni beleženje časa dojemajo kot administrativno breme in omejevanje njihovega dela. Poleg tega je delo pri intelektualnih in kreativnih poklicih pogosto odvisno od individualnih potreb in želja. Ko se začne podrobno beležiti njihov delovni čas, lahko ti delavci izgubijo fleksibilnost, ki jo potrebujejo za doseganje svojih ciljev in opravljanje dela, ki jim najbolj ustreza. Zato menimo, da bi bilo to vprašanje smiselno ponovno odpreti v okviru ekonomsko-socialnega dialoga in pripraviti ustrezne sistemske rešitve, ki bodo upoštevale različne oblike zaposlitev oziroma delovnih procesov. Hvala. Hvala lepa. Zadnja je Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Pogosto se srečujemo z vprašanji, ali je res treba voditi evidenco o prisotnosti na delu oziroma evidenco o izrabi delovnega časa ter v kakšnem obsegu. Velikokrat se namreč na tem področju pojavljajo številne kršitve in ravno v teh primerih je evidenca o izrabi delovnega časa tista, na katero se lahko opremo. Zanesljivost evidence o izrabi delovnega časa je zelo pomembna z več vidikov, predvsem pa zato, da so pravice iz delovnega razmerja jasne. Delavke in delavci morajo imeti vsakokratni dostop do podatkov o številu ur, o skupnem številu opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom, z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene nadure, opravljene ure, za katere prejemajo nadomestilo plače in druge. Vodenje evidence o izrabi delovnega časa ni administrativna in nepotrebna muha, evidence na področju dela so nujno potrebne zaradi zagotavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Z jasnimi evidencami se lahko izognemo nesporazumom in preprečimo tveganje nastanka kršitev in prav to naslavljajo spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. S predlogom sprememb se odpravljajo težave, na katere je opozoril Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Namen zakona ni ustvarjanje nepotrebnih administrativnih ovir, ki mu jih očita del zainteresirane javnosti, pač pa je njegov namen zagotoviti učinkovito izrabo delovnega časa, pri čemer je prav zaradi tega nujno zagotoviti takšne evidence, ki bodo jasne in razumljive tako za delavce kot za delodajalce pri izvrševanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, inšpekcijskim organom pa zagotavlja možnost izvajanja ustreznega nadzora. Morda bo kdo rekel, da spremembe niso potrebne, ker je že dosedanja ureditev dovolj dobra in da kršitve niso tako pogoste, da je bil potreben poseg v obstoječo ureditev. Pa je res tako? Po našem mnenju ne. Na področju evidentiranja delovnega časa je veliko zelo hudih kršitev, na katere so večkrat opozorili inšpektorat, sindikati, mediji in drugi deležniki, ki vsakodnevno opažajo najhujše probleme, na katere nas opozarjajo že vrsto let, vsa ta leta ni bilo posluha za oškodovane delavke in delavce. Nihče ni imel posluha za problem večjega števila različnih seznamov evidentiranja ur iz delovnega razmerja, nihče ni videl problema nepriznavanja ur za potrebe priprave na delo, ki po vsebini sodijo v okvir delovnega časa, kot na primer priprava delovnega okolja, pospravljanje, preoblačenje v delovne obleke, polnjenje polic, prevoz iz enega kraja v drugi kraj zaradi terenskega opravljanja dela in podobno. Pri vsem tem je zaskrbljujoče dejstvo, da zaposleni marsikje opravijo bistveno večje število delovnih ur, kot so prikazane in tudi dejansko izplačane. Brez sprememb, ki se jih uvaja, Inšpektorat za delo nima ustrezne pravne podlage, na osnovi katere bi lahko ugotavljal dejansko število opravljenih ur, nima prave pravne podlage zahtevati od delodajalcev verodostojno beleženje opravljenih delovnih ur, ki jih je delodajalec dolžan plačati, nima zadostne pravne podlage, s katero bi lahko naslavljal zaznane kršitve in ustrezno ukrepal predvsem pri tistih delodajalcih, ki vztrajno kršijo pravice delavk in delavcev. Predložene spremembe zakona naslavljajo potrebo varovanja pravic iz delovnega razmerja na način, ki je nujen za državo, v kateri vlada vladavina prava, v kateri se spoštujejo pravice delavk in delavcev, v državi, ki ima visoke standarde zaščite na področju dela. Predlog zakona gre razumeti kot pomemben korak naprej pri preprečevanju sistematičnega kršenja pravic iz delovnega razmerja, to je plačilo vseh opravljenih ur in spoštovanje pravice do odmora in počitka, torej do urejenega delovnega časa. pravica je tudi zahteva delavca, da od delodajalca zahteva pisno seznanitev s podatki iz evidence o svoji izrabi delovnega časa. Poslanska skupina Levice se zaveda nujnosti sprejetja spremembe zakona, zato bo predloženi zakon podprla. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in o vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 19. aprila. V razpravo dajem 8.a člen in amandma poslanskih skupin Levica, Svoboda in SD. Želi kdo razpravljati? Potem pa vas prosim za prijavo. Dva sta prijavljena Dva sta prijavljena k razpravi. Prva ima besedo kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite.

S tem bi se jaz lahko strinjal, če bi bil tudi kapitalizem preživet koncept in če bi tudi mezdno suženjstvo bilo preživeti koncept. Dokler pa delamo in eno tretjino svojega življenja zapravimo v službi, na delovnem mestu, do takrat je verjetno beleženje delovnega časa izjemno pomembno zato, da vsi dobimo tisto, kar nam pripada. Če delamo nadure, moramo biti plačani za nadure, če delamo v nedeljo, moramo dobiti dodatek za nedeljsko delo in tako naprej. S tega vidika beleženje delovnega časa nikakor ne more biti preživet koncept. Verjamem, da v nekaterih industrijah ali pa za nekatere poklice, vodstvene, heteronomne funkcije, kjer si ljudje sami razporejajo delo, obstajajo določene okoliščine, kjer se morda zdi, da je ta koncept preživet, ampak večina, res velika večina ljudi dela tako, kot jim je naročeno, in v času, ki jim je odrejen. Odzval bi se tudi na navedbe, da je to zakon Levice. Ne, to ni zakon Levice, to je zakon, ki je nastal na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za delo in socialnih partnerjev. To je zakon, ki ga je tudi prejšnja vlada podpirala, to je zakon, ki mu je tudi bivši minister za delo Janez Cigler Kralj iz Nove Slovenije dal svoj žegen, ko je bil zakon na pogajalski skupini pri socialnih partnerjih. Kot rečeno, je bil glede zakona dosežen konsenz, delodajalci in sindikati so se strinjali z vsebino tega zakona, minister Luka Mesec jih je posedel za pogajalsko mizo, da smo se dogovorili tudi o obveznosti elektronskega beleženja delovnega časa, ki je potem šel iz zakona, zato da se je doseglo doseglo soglasje socialnih partnerjev. Torej, tudi delodajalske organizacije, ki so pisale Državnemu zboru in prosile za amandmaje, so pristale na vsebino tega zakona, ker se jim spremembe tega zakona in izvajanje v praksi zdi popolnoma izvedljivo in popolnoma sprejemljivo. Potem bi se rad odzval še na navedbe, kaj se uvaja. Ne drži, da ta zakon uvaja obveznost dnevnega beleženja. Dnevna obveznost po beleženju obstaja že sedaj, edino, kar se spreminja, je, da je bilo do sedaj treba beležiti, koliko ur je delavec delal, zdaj pa se bo moralo beležiti, od kdaj do kdaj je delal. Poleg tega tudi ne drži, da se šele sedaj uvaja obveznost beleženja delovnega časa za študente in ostale delavce, ki opravljajo delo na neki drugi podlagi, ki ni pogodba o zaposlitvi. Ravno nasprotno, veljavni zakon pravi, da morajo ure ure beležiti vsi, ki na katerikoli pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca. Mi s to novelo to nekoliko neživljenjsko definicijo v resnici ožimo in pravimo, da morajo delovni čas beležiti tisti, ki so vključeni v delovni proces pri delodajalcu ali pretežno uporabljajo sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika, kar pomeni, da

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Jaz verjamem, da je predlagatelj hotel na nek način doseči to, da bi se kršitve, ki jih ugotavlja inšpektorat, s tem predlogom zakona nekako zmanjšale ali pa da bi se pravice delavcev na ta način kršile manj. Vendar jaz opozarjam, da ta predlog spremembe tega ne bo prinesel. Ne bo prinesel in vam tudi povem, zakaj ne, namreč tudi sedaj, ko je inšpektorat ugotovil posamezne nepravilnosti na tem področju, je, spoštovani, 80 % do 90 % pritožb zoper izrečene globe. Pač se pritožijo zoper izrečene globe in zahtevajo sodno varstvo. V 80 do 90 % primerov. In kaj se zgodi? Spoštovani, postopki trajajo tudi do dve leti, na pritožbenem sodišču pa sodnik odloči, izda milejši ukrep, ki ni več globa, ampak na primer opomin ali celo preklic.

in vse isto je bilo. Še več, tisti, ki so do takrat imeli kruh, ga potem več nimajo. Še to se zgodi.

korak nazaj. Prej ste govorili o nekem sistemu, ki naj bi bil preživet. To je preživeto in vam tudi povem, zakaj. Koronačas je pokazal tudi na eno obliko dela, ki je prej nismo bili tako pogosto vajeni, to je delo od doma. Pred tem ni bilo tako pogosto in izkazalo se je, da je zelo učinkovito,

morda sploh ni pomembno, koliko časa v tem smislu porabi delavec, lahko samo štiri, pet, šest ur, ampak je njegova učinkovitost takšna, da je on več kot zadovoljen, da dobi še celo nagrado za svoje delo. Mi ne moremo vedno izhajati iz tistih, ki so problem v tej družbi. Ne moremo zaradi tistih, ki so problem, dodajati in nadgrajevati obveznosti tistih, ki niso problem, ki so dobri delodajalci, ki dobro plačajo svoje delavce in so nenazadnje velik doprinos tej družbi, tudi zato, da lahko potem konkretno ministrstvo pomaga tudi tam, kjer so potrebni socialni transferji. Saj državna vreča ni nekaj,

kjer ste pa hoteli narediti izjemo, se pravi, ste ugotovili, da povsod pa to ne bo šlo. Ampak glej ga zlomka, komu ste vi hoteli dati to izjemo. Visokošolskim učiteljem. Niste pa je dali nekemu podjetju, ki se na primer ukvarja z računalništvom in ljudje seveda, ne vem, delajo tudi ponoči, delajo popoldne, delajo dve uri zjutraj, lahko delajo skupaj več ur, ker je to nenazadnje tudi odvisno od njihovih pogodb, ampak ampak vi ste se pač odločili, da se pa visokošolski učitelji vendarle ne bi štempljali, se pravi ne bi povedali, kdaj pridejo zjutraj in kdaj gredo domov in kaj delajo vmes. Ne bom komentirala, ali je to prav ali ne, vsekakor ni prav, če je to izjema na podlagi vseh ostalih, kajti s tem smo zopet postavili prvorazredne in drugorazredne državljane. Ampak to danes z amandmajem umikate in zato tudi današnja razprava. Mi smo vam že na samem odboru povedali, da predlagamo še boljšo rešitev, da zaradi tistih, ki kršijo zakonodajo, ne kaznujemo vseh in da omogočimo vsem, vsem, da se v kolektivni pogodbi izrečejo, ali se bodo odločili za takšen način evidentiranja ali ne, da to prepustimo dogovoru

tem, na kakšen način bodo evidentirali čas, seveda je skupni čas že sedaj, da ne bo nesporazuma.

za amandma 8.a člena Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Združenja delodajalcev Slovenije, vsi ti so podpisani pod ravno tak predlog, kot smo vam ga predlagali na odboru s strani Slovenske demokratske stranke, ga dajte noter, ravno to, da omogočite, da se sami odločajo na podlagi kolektivne pogodbe. Niso nasprotovali 8.a členu kot takemu, ko ste dali izjemo, ampak so predlagali širitev, da se to omogoča vsem. Očitno se pač za kaj takega niste odločili. Boste videli. Jaz res verjamem, da ste želeli dobro, ampak ta rešitev ni dobra in v Slovenski demokratski stranki je ne moremo podpreti. Lahko da je bil cilj dobronameren, ampak ta način, ki ste si ga izbrali, zagotovo ne bo prinesel večjih rezultatov. Mi se moramo pogovoriti, kaj se dogaja na naših sodiščih, kaj je z našim inšpektoratom, zakaj tako dolgo trajajo te zadeve in zakaj se tako klavrno zaključijo. se moramo pogovarjati o tem, ne pa da še bolj ostrimo zadeve, ki na koncu ne bodo nobena bistvena dodana vrednost. Še več nezadovoljstva v podjetjih, še več nezadovoljnih delodajalcev, pa tudi potem delojemalcev. Predstavljajte si, da nekdo res poroča, ne vem, zdaj imam pavzo, zdaj grem tja, ker dela od doma, zdaj spet prekinjam delo, zdaj ga zopet začenjam in tako naprej. Me pa še nekaj boli, veste, to pa moram povedati, ker se to velikokrat zgodi, kadar imamo razprave o posameznih zakonih. Imeli smo danes tukaj stališče ene od koalicijskih strank, konkretno SD.

in to seveda ljudje poslušajo, na koncu pa ne povedo, da bodo zakon podprli. To se mi zdi pa norčevanje iz državljanov. Bodimo vendarle odkritosrčni, odkriti, povejmo, povejmo, da podpiramo in da je vse tisto pač neko nalaganje, morda zato, da se dobro sliši. In ta zakon bo dobil podporo, čeprav sami vidite, da ni v redu. Iz koalicijskih vrst nam sporočajo, da ni v redu Iz koalicijskih vrst nam sporočajo, da ni v redu in dejstvo je, da ne bo prinesel rešitev. Da ni v redu, sem vam danes tudi povedala, kdo vse predlaga amandma. amandma. Čez eno leto, upam da bomo v razpravi, ko bomo govorili o inšpektoratu in o delu inšpektorata, ko bo zakon začel delovati, videli, kaj bodo razlike tam nekje čez eno leto do dve leti, glede na to, koliko časa trajajo postopki na sodiščih. Hvala lepa.

V resnici poslanke in poslanci in širša javnost verjetno sploh niso vedeli, da ta zakon obstaja, dokler ga nismo začeli na ministrstvu spreminjati. To dokazujejo tudi razprave, ki kažejo na to, da v resnici nihče v tej državi ne ve, kakšne so obveznosti delavca in delodajalca pri beleženju delovnega časa. Dejansko že sedaj obstaja velika večina tistih obveznosti, ki jih kritizirate. Danes velja, da se mora evidenca beležiti dnevno, to pomeni, da mora delavec, ki je delal osem, delavec oziroma delodajalec morata zagotoviti minimalni standard tega zakona tako, da se dnevno nekje zabeleži, koliko ur je delavec delal. Danes, po sprejetju tega zakona, se bo moralo dnevno nekje zabeležiti, od kdaj do kdaj je delal. To ne pomeni, da bo moral delavec, kot ste rekli, vedno ko gre na WC, ko gre na malico, samo samo enkrat na dan bo treba sporočiti, nekam zabeležiti, od kdaj do kdaj je delavec delal. To je izjemno pomembno, če hočemo imeti verodostojne evidence in verodostojne evidence so podlaga za to, da lahko inšpektorat v primeru kršitev tudi ukrepa. Res je tudi, kar ste dejali, zakon bi lahko bil bistveno bolj učinkovit, če bi se upoštevala osnovna intenca ministrstva, in to je bilo centralno vodenje elektronske evidence. Če bi morali svojo prisotnost na delovnem mestu voditi elektronsko, kar danes ni tak bavbav, potem bi lahko tudi inšpektorat na daljavo dostopal do podatkov in bolj ustrezno nadzoroval in sankcioniral kršitelje. Ta rešitev je bila za delodajalske organizacije nesprejemljiva. Zakaj? Ne zato, ker je neizvedljiva, ampak ker bi to pomenilo, da bi se te kršitve enostavno končale. Zato s tem nismo mogli naprej in smo morali doseči kompromis. Kompromis je bil, da je obvezno elektronsko beleženje delovnega časa obvezno zgolj v primeru, ko inšpektorat ugotovi kršitve pri pri podjetju ali pa ko to zahtevajo delavci in se delodajalec s tem strinja. V teh dveh primerih bo tudi elektronsko beleženje delovnega časa obvezno. V nasprotnem primeru pa se zgolj v nekaterih vsebinskih malenkostih, če sem iskren, spreminja vsebina evidence. Če so do zdaj delavci morali beležiti, da so delali osem ur, bodo zdaj beležili, da so delali od devetih Hvala lepa. Želi mogoče poleg kolegice še kdo razpravljati? Da. Potem vas pa prosim še enkrat za prijavo. še enkrat za prijavo. Prijavljeni so trije. Prva bo razpravljala Sara Žibrat in za njo kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. Odzvala bi se samo na pomisleke, kako bodo evidence po novem vodile posamezne poklicne skupine, ki nimajo klasičnega osemurnega delovnika. Naj omenim, da je razporeditev delovnega časa že zdaj za vsakega delavca dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi. In ker se ne uvaja obveznega elektronskega vodenja evidenc, ne bi smelo biti težav, da zaposleni zabeležijo ure dela na način, ki bo pač odražal opravljanje dela v skladu z obstoječo pogodbo o zaposlitvi. Če je to pač štiri ure dopoldan in štiri ure popoldan, bodo pač zabeležili dva termina dnevno. Kar se tiče elektronskega štempljanja, pa je v bistvu pri poklicih s specifičnimi delovniki verjetno veliko bolj preprosto kot pisno beleženje. Pri delu na domu imamo računalnike, pri delu na terenu pa verjetno s sabo vsak nosi mobilno napravo. In primer, kjer se delavci štempljajo na terenu, je osebna asistenca. Bi pa vseeno dodala, da je povsem dopustno, da se določene izjeme od nove zakonske ureditve določijo v področni področni zakonodaji, če imajo pač posamezni sektorji za to smiselne in argumentirane utemeljitve. Za konec bi mogoče dodala še samo to, da je vsak delavec v Sloveniji tujec in ravno tujci so najbolj ogrožena skupina zaposlenih, ker ne poznajo jezika, ne poznajo zakonodaje, svojih pravic. In namen nove ureditve je opolnomočiti Inšpektorat za delo in s tem zaščititi tiste, ki pogosto delajo za minimalno plačilo, ki niso plačani za nadure in ne prejemajo dodatkov za izmensko ali nočno delo. Če zdaj posamezen delodajalec ali pa zaposleni, nek menedžer, raziskovalec, ustvarjalec tega namena ne razume, potem mi je zelo žal. Ima pa vso pravico, kot pravim, da Državnemu zboru posamezni sektor predlaga

stališča, da je treba rešiti to, da kar ugotovi inšpektorat, da se čim prej reši, da se postopki rešijo in da se rešijo v korist tistega, ki je bil v bistvu prizadet. Ampak jaz sem povedala, da ta zakon tega ne prinaša. Kot drugo, nismo se pogovarjali o tem, koliko imamo inšpektoratov, kako opravljajo svoje delo, v katera podjetja hodijo in tako naprej. Tudi o tem se nismo pogovarjali in s tem predlogom tudi tega ne bomo rešili. Še enkrat, počnemo pa nekaj. Kako bo inšpektorat ugotovil, ali so kršene pravice delavcu, ki dela od doma? Kako bodo ugotovljene kršitve pravic nekoga, ki opravlja v nekem podjetju vodstveno funkcijo? A ti niso delojemalci, ti niso zaposleni? So. In dejstvo je, da ta predlog na ta način ne prinaša rešitev, da moramo zdaj evidentirati, kdaj smo začeli delati, pa potem kdaj nehamo delati. Ali mislite, če to delamo zaradi podjetij, ki so kršitelji, da tega ne morejo narediti konec dneva? Ne, res, ne bom zdaj govorila, ampak to res ni nekaj.Lahko pa s tem tistim, ki seveda pač nekako niso na pravi listi ali pa na pravi strani, omogočiš, da bodo imeli dnevno s tem težave.

omogočili bi, da se s kolektivno pogodbo to sami zmenijo, delavci in tisti, ki dajejo delo. Ampak tega ne dovolite tega ne dovolite in to je slabo. Pustite vendar v nekih podjetjih odnose med delavci in delodajalci, če se lahko zmenijo. je pa karkoli narobe, pa poskrbimo, da bodo sodišča prej zaključila zadeve in da bo imel inšpektorat kaj več kot samo zobe, ki pa niso tigrovi.

v predhodnih obravnavah parkrat oglasil, ampak tudi to pot enostavno ne morem biti tiho, ko poslušam zagovarjanje tega zakona. Absolutno se pridružujem kolegici Anji Bah Žibert, ki pravi, da je to zakon, s katerim hočete kaznovati poštene delodajalce. Jaz sem prepričan, da je večina slovenskih delodajalcev poštenih. Kot človek s kar nekaj leti delovne dobe lahko povem, da sem imel različne načine beleženja delovnega časa, od tega, da ga sploh nisem imel, od tega, da smo to beležili v neko knjigo, do elektronskega beleženja. Ampak kaj hočem povedati? Delovno razmerje je po mojem mnenju

Potem pa se v sklopu te pogodbe določi tudi to, kar se tiče evidence delovnega časa. Večkrat je bilo že povedano, delo na terenu, komercialisti. Veliko komercialistov ni vezanih na uro, ampak so vezani na promet, se dogovorita, da pač mora nek obseg posla narediti in on je po tem plačan, on ima neko osnovno plačo plus neko nagrado. In komercialistu je v interesu, da bo delal mogoče tudi dve uri dlje, ker je njemu bistveno, da bo naredil promet oziroma razliko v ceni, od katere bo plačan.

se pravi zdaj bo moral nekdo na dnevni bazi skrbeti, da bodo te evidence štimale. V zakonu je celo tako, da sicer lahko to prenesete na delojemalca, ampak če bo kaj narobe, bo pa kriv delodajalec. Še enkrat, tako kot sem na začetku rekel, mislim, da gre za filozofijo, da so vsi delodajalci v Sloveniji potencialni kršitelji zakona. Dokler bomo tako razmišljali o podjetništvu, o gospodarstvu, tu ne bo napredka. Jaz se absolutno strinjam, da podjetja tipa Marinblu in podobna, ko se pri njih odkrijejo je treba kaznovati z najvišjo možno kaznijo, nimam nobene težave, ampak ne zdaj na podlagi dveh, treh, petih primerov na tisoče podjetij prisiliti v neko dodatno delo, v neke dodatne evidence, ki, kot sem na začetku rekel, nimajo nobenega haska. Bistvo je, da je delodajalec dogovorjen z delojemalcem, kar se tiče delovnega časa, komunicirata in konec meseca obračunata. Se pravi, delojemalec ima vedno možnost že na začetku ob sklenitvi pogodbe ali tudi kasneje, če ta njun dogovor ne funkcionira, da to prijavi, v končni fazi si lahko sam vodi evidenco in reče, nisem bil plačan po tem, ampak zdaj to uvrstiti v neko obveznost, jaz mislim, da to ni prava pot. Jaz vem, da boste vi pri tem vztrajali, ampak glejte, tudi

življenjem enega podjetja oziroma podjetništva. Tako da obiščite par firm, bodite tam in poglejte dinamiko, kako dejansko stvari funkcionirajo, potem pa pišite zakone. Hvala.

In niste edini, ki imate izkušnje z delom. Tudi jaz sem delal, štiri leta sem delal v gostinstvu, v kafičih, in tudi tam se tolče veliko nadur in veliko je neplačanega dela, predvsem dela ponoči in predvsem dela med vikendi. Vsi se zavedamo, da je veliko kršitev in tudi delodajalci so sodelovali pri pripravi tega zakona. Zakon je bil na pogajalski skupini še v času prejšnje vlade. Zakon je nastal na pobudo inšpektorata in na pobudo socialnih partnerjev. Zakon se je usklajeval z delodajalsko stranjo in sindikalno stranjo in z rešitvami, ki so z rešitvami, ki so zdaj na mizi, se ne strinjajo niti delodajalci niti sindikati, kar je po navadi dober znak. Delodajalci bi seveda radi, da se še naprej razmišlja na način, kot je gospod poslanec ravnokar povedal. Naj fantje delajo še dve uri, se bodo vsaj nekaj naučili. In pa še to moram najostreje zanikati. Nikakor nisem rekel, da so delodajalci pokvarjeni. Take površne teze si jaz ne bi nikoli privoščil, ker ne razmišljam o tem, da so delodajalci ali pokvarjeni ali nepokvarjeni, dejstvo pa je, da je zniževanje stroškov dela v interesu kapitala in da je to še posebej izrazito ravno v delovno intenzivnih panogah z nizko dodano vrednostjo. Seveda, v pakirnicah rib, v proizvodnji bo več kršitev delovnega časa kot v nekem kreativnem IT podjetju, kjer si delavci in kolegi sami razporejajo delovni čas. To je vendarle vsem jasno. Ne moremo pa potem zaključiti, da so v tej panogi vsi dobri, v drugi pa vsi pokvarjeni. Nikoli nisem rekel, da so delodajalci pokvarjeni, rekel pa sem zgolj, da obstaja nek interes, ki je na strani kapitala, da se znižuje strošek dela, in na strani delavcev oziroma sindikatov, da se zavaruje delavske pravice in da se vsakemu plača tisto, kar mu gre. Ta dva interesa se tudi na Ekonomsko-socialnem svetu kdaj

Sedem je prijavljenih k razpravi. Sara Žibrat je prva in za njo Bojana Muršič. Svoboda):** Najlepša hvala. Odzvala bi se samo na pomisleke Anje Bah Žibert, ki je rekla, da sedaj inšpektorat vseeno ne bo mogel zaznati kršiteljev, tistih, ki kršijo evidence evidence oziroma vodenje evidenc o izrabi delovnega časa za recimo menedžerje. Glejte, če bi vam kadarkoli vaš delodajalec kršil pravice, bi lahko po novem zakonu prosili, da vam enkrat tedensko pisno pošlje te evidence in preprosto sami prijavili tega delodajalca inšpektoratu, tako da tu ne vidim problemov. Hvala.

Socialni demokrati smo bili omenjeni, da smo nekako dvolični, da nismo v stališču povedali, ali ta zakon podpiramo ali ne. Naj povem, da če bi kolegica Anja Bah Žibert naše stališče v redu poslušala tiste tri minute, je bilo jasno povedano, da smo v drugem branju ta zakon podprli, kar posledično pomeni, da ga bomo v nadaljevanju tudi. Vsekakor pa imamo pravico, da izpostavimo naše pomisleke, ki so bili izpostavljeni v razpravi, kajti to je pomembno, da slišimo tudi druge. Zato smo predlagali, da se pripravijo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta ustrezne sistemske spremembe in se o tej problematiki še nadalje tudi dogovori. Vsekakor pa so evidence na področju evidentiranja delovnega časa potrebne, zato bomo tudi v tretjem branju ta zakon podprli. Hvala lepa.

je meni dvolično, da prideš za govornico, govoriš dve, tri minute o tem, kakšni problemi so v tem zakonu, potem pa zakon podpreš, sploh pa, če prihajaš iz koalicije, ko imaš vse možnosti, da zakon dodelaš, preden pride do zaključka. To mi je dvolično.

hvala, predsednica. Jaz pravzaprav ne razumem, o čem se danes tu pogovarjamo. Nič novega se ne uvaja. Večkrat je bilo razloženo, evidence se že zdaj vodijo, se morajo voditi po zakonodaji, tudi to, koliko ur lahko nekdo opravi, koliko nadur, kako se to plača, katere dodatke, vse že velja, to imamo urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih in tako dalje. Spreminja se to, da se zabeleži, kdaj bo nekdo prišel v službo in kdaj bo iz službe šel, tako da jaz tega res ne razumem. Namesto ene številke boste imeli dve in tu ne vidim razloga, zakaj bi kdorkoli skrbel, da bi to pretreslo in uničilo poslovni svet in gospodarstvo in ne vem kaj. Ključno pa je, in skrbi me, ne kakšen način razmišlja desna stran te dvorane, ko se pogovarjamo o tistih v izkoriščenih poklicih, ko govorimo o področjih dela, kjer se vodijo dvojne, trojne evidence, izplačuje razliko v plači na roko, zato da se izogiba plačevanju prispevkov oziroma plačevanju višjih prispevkov in tako naprej. Tu imamo težavo

Ko govorimo o enkrat ugotovljeni kršitvi, ko bo prijavljeno, ko bo prišla inšpekcija, videla, da nekaj ne štima, bo lahko eden od ukrepov ta, da naložijo delodajalcu, da uvede elektronsko vodenje. In takrat se bo zgodilo tisto, o čemer vi svarite, takrat bo zelo jasno določeno, kdaj se je nekdo štempljal, kdaj je prišel v službo in kdaj je šel, in če tam stvari ne bodo štimale, potem bodo to podlage za resnejše kazni. Mislim pa, da moramo razmišljati v tej smeri, da nihče ne sme biti izkoriščen na tak način, kot je bilo prej predstavljeno. Lahko Lahko pristanemo na tezo, kot jo je predlagal gospod Gladek, da bomo pač delali dve, tri ure več zato, da se nekaj naučimo, ampak to je v nasprotju z našo zakonodajo. Ali bomo spodbujali kršenje delavske zakonodaje? Jaz mislim, da to ni v interesu, predvsem ne Državnemu zboru, ki zakonodajo sprejema in bi jo moral tudi zagovarjati, še najmanj pa je to v interesu zaposlenih. Nekdo, ki ima pogodbo, ki dela za toliko in toliko ur, in te pravice ščiti zakonodaja, ne sme brez plačila delati dlje. In to je zelo osnovni temelj. Tu se ne pogovarjamo o delu na daljavo, delu od doma, delu na terenu, te stvari že zdaj obstajajo, so urejene, kot so. Pogovarjamo se o tistih panogah, kjer dejansko prihaja do izkoriščanja, kjer delavke in delavci, ki polnijo police, delajo nenormalno število ur in se to nikjer dejansko ne sankcionira. In to so problemi. Na žalost imata slovensko slovensko gospodarstvo in slovenska družba še vedno precej delovno intenzivnih panog in panog z majhno dodano vrednostjo, kjer se dogajajo kršitve. In ne govorimo, da so vsi delodajalci

Je pa treba seveda tudi spodbujati neko razumevanje tega, da niso delavci samo nekaj, kar se izkorišča, na čemer se manjša stroške, kar je na žalost pogosto logika in je to tudi neka osnovna logika, ki je vpisana v sam v sam smisel družbene ureditve, v kateri smo, proizvajanje dobičkov je nek osnovni cilj, in dokler imamo takšne okvirje, dokler imamo takšno razmišljanje, moramo tudi kot zakonodajalci postaviti okvirje, ki bodo te negativne prakse, ki so lahko izjemne ali pa v nekih manjših odstotkih, čim bolj omejili. In tudi družba kot taka očitno še ni dovolj senzibilna, glede na to, recimo, da imamo petinski delež sive ekonomije v naši državi, kar nam tudi ni v ponos, zaradi česar smo morali ponovno uvesti izdajanje računov, ker je to tudi varovanje potrošnikov in tudi, če hočete, javnih financ, ker še nismo tako daleč, da bi lahko šli na zaupanje, da se te stvari vodijo pošteno in da čisto vsi,

da se uvaja neke revolucionarne stvari, ampak da se dela neke majhne spremembe, kot rečeno, kot je povedal državni sekretar, ki so konsenz socialnih partnerjev. Lahko bi bil ta predlog bistveno boljši, bistveno bolj maksimalističen in uvajal resno in redno sledenje delovnega časa, je pa kompromis ta, da imamo predlog, kakršen je sedaj na mizi, in mislim, da mu tu na tej točki dajemo priložnost, da vidimo, kako bo učinkoval in bo seveda čas pokazal, ali so potrebne spremembe. Kar se tiče konkretnega amandmaja, o čemer bi se morali v tem trenutku pogovarjati, ja, na odboru je prišlo do neke izjeme, ki je bila vpisana. Ta izjema je povzročila v bistvu nek val odzivov vseh tistih, ki bi želeli izjeme in mislim, da je pravilna odločitev koalicije, da se teh izjem v tem trenutku ne dopušča, konkretno glede visokošolskih delavcev obstaja nek konsenz ali pa neka pripravljenost na pogovor v okviru področnega zakona, Zakona o visokem šolstvu. Podobno se lahko spet opravi v neki širši razpravi z vsemi socialnimi partnerji za morebitna druga področja, ampak v osnovi bi morala biti zakonodaja taka, da postavi vse okvirje in gabarite, da do takšnih zlorab ne prihaja.

kako boš ti kot inšpektor vedel, ali sem začela ob osmih ali ob devetih ali ob sedmih zjutraj in da sem končala ob treh, štirih ali sedmih zvečer, na primer? Drugo, če bom gradbenica v nekem podjetju in bom prišla zjutraj ob sedmih in šla domov in tako naprej in bo nek delodajalec to vsak dan vnašal v Excelovo tabelico, tabelico, mi lahko zagotoviš, da bo konec tedna enaka, kot je bila na začetku? Ali lahko inšpektor to ugotovi? Jaz mislim, da branite neubranljivo, s tem pa seveda nalagate delo tistim, ki so pošteni, delajo dobro, učinkovito in svoje delavce tudi dobro plačajo. Naj samo spomnim na primer Boscarola, ki je rekel, da je bil v podjetju, ne vem, 14. ali kateri na plačilni listi in da je uspešen delavec dobro plačan delavec, in to je to.

ker je pač koncept razumevanja popolnoma drugačenna vaši strani in na naši strani. Še enkrat bom ponovil, ko se ti kot delojemalec pogovarjaš za delo oziroma ko se z nekom dogovarjaš,

če zbiramo te teme. In do zdaj je bilo tako v redu, dogovorjena sva bila, delaš osem ur na dan, toliko dni v letu, Excel, kakršnakoli evidenca, potegneva in imava mesec pokrit, bil si tri dni na dopustu, zadeva zaključena. treba zdaj po novem zakonu vsako minuto točno vpisati, kdaj sem prišel in kdaj sem šel. Ja, glejte, če želiš imeti točno evidenco, se pravi, jaz zjutraj, ko pridem, moram vpisati, kdaj sem prišel, pa ko grem, moram vpisati, kdaj sem šel. To je pač dnevna, sprotna evidenca. Se pravi, vsi zaposleni bodo morali to početi oziroma nekdo v firmi, se pravi zaposleni bo moral nekam priti in se evidentirati tam, kjer pač nimajo elektronskega beleženja. Komplicirate stvari. Saj v vaši razpravi sem razumel, če bo prišlo do kršitve, potem bo inšpektorat odreagiral in potem smo na zgodbi, kot je rekla kolegica Anja, nekdo bo pač ta Excel potegnil

To ne bo rešilo zadeve. Jaz mislim, da ne. Še enkrat, kot sem na začetku rekel, dejansko pritisnimo na tiste, pri katerih se vidi oziroma pri katerih pride do nepravilnosti, absolutno sem za kaznovanje. Ne pa posploševati in kaznovati ali pa dodatno obremenjevati podjetij, ki pošteno delajo, kjer so delavci zadovoljni. Pa še to, ko ste rekli, da če si dve uri dlje delal zaradi sebe, da je to kršenje delovne zakonodaje. Jaz sem tako gor zrastel, pa se ne počutim prikrajšanega, nikoli se nisem v življenju počutil prikrajšanega, če sem kakšno uro več naredil zato, da da sem več znal, da sem drugič neko stvar lahko hitreje, boljše naredil. Pač ne razumete teh konceptov. Jaz vam tukaj res ne morem pomagati. Se pa z veseljem odpeljeva kdaj v kakšno firmo in se usedemo s kakšnim delojemalcem in delodajalcem,

ekstremnih kršitev, ki so bile ugotovljene v Marinblu. Takšne kršitve rešujejo inšpekcije na drugačen način in verjamem, da so danes že tudi delavci toliko osveščeni, da se takšnih podjetij izogibajo v širšem loku, da zaobidejo takšna podjetja. Kar se pa tiče evidenc,

firme oziroma sedeža nekega podjetja in občasno se tudi vračajo nazaj v podjetje in marsikdo v podjetje tudi ne gre, ker se pač vozi mimo svojega

v firmi, pač tisto uro, ko je bilo vozilo vrnjeno. Ampak kaj se zgodi v tem primeru? Inšpektor ugotovi, da je nekdo namesto delavca napisal v neko knjigo drug čas prihoda in je lahko kaznovan po tem nekem zakonuo evidencah. vse te zadeve morata reševati delodajalec in delojemalec, vse ostale kršitve pa naj izvajajo inšpekcijske službe, na primer, tako kot sem že prej omenil, v Marinblu so bile bistveno kršene druge pravice, osnovne ali temeljne človekove pravice, ne pa samo delovni čas. Hvala.

obveznem štempljanju, če se izrazim tako, kot so se izrazili v častniku Finance, se je minister Mesec nekako na Twitterju spustil v močno debato, kajti podjetniki so bili ogorčeni, in tudi v častniku Finance piše lep naslov, Minister Mesec, ne lomite ga z obveznim štempljanjem. Obvezno štempljanje za vse je nepotrebno, prinaša dodatne stroške in birokracijo na eni ter zelo nejasne koristi na drugi strani. Se pa strinjam s tem, kar so rekli kolegi iz Levice, nujno je

tudi urad za delo, finančni urad, drugo je potem tovarna, kjer delavci delajo za trakom, tretje je potem gradbišče, kjer se dejansko odpeljejo z enega mesta sedeža podjetja na samo gradbišče in tako naprej. Se pravi, na enem uradu brez problema, zjutraj se vklopi stacionarni računalnik, aplikacija se odpre, ura deluje in to je to, popoldan se tole izklopi, takrat se ve, da je evidentiran. Se pravi, malo bolj dinamični bi morali biti, zelo togo je vse to sestavljeno. Potem pa imamo recimo delovišča, kjer se pa strinjam, da je potrebno morda tam, kjer je še dosti fizičnega, ročnega dela v tovarnah ali pa na gradbiščih, kjer verjamem, da tudi inšpektorat v Sloveniji odkriva določene nepravilnosti, je pa je pa seveda res, da recimo sosedje v Avstriji, pa tudi v Nemčiji, in gradbeni delavci še uporabljajo nekaj od tega ročnega vpisovanja, gre pa za to, da se potem lahko na koncu meseca naredi primerjavo, preveri, če pride do poškodb, se pravi tam, kjer imajo bolj nevarna dela. In dejansko se enkrat vpiše na sedežu, potem pa še enkrat na delovišču delovodja in to mora vse ustrezati. Da bi vi lahko dejansko preprečevali zlorabe, delavce prek sindikatov podučite, naj si vodijo še svojo evidenco, če želijo na koncu meseca izpodbijati tisto, kar jim je plačal delodajalec.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz zdaj ne bom dolga, glede na to, da sem uvodoma v stališču poslanske skupine že povedala, kaj menimo o predlaganem zakonu oziroma kakšno je naše stališče, ampak vendarle bi še enkrat rada poudarila, da je ključni problem tega zakona, na kar mi ves čas opozarjamo, tako na Odboru za delo kot prejšnjič na seji Državnega zbora, in tudi ves čas naslavljamo, da bo delodajalec da bo delodajalec po novem moral voditi evidenco delovnega časa tudi za poslovodne osebe, za direktorje, in to ne glede na to, ali je morda zaposlen po individualni pogodbi oziroma si lahko delovni čas prosto razporeja. Tukaj pa vidimo mi velik problem in mislim, da to opažajo tudi ljudje, ki nas danes poslušajo, zato smo dobili tudi toliko opozoril, zlasti s strani delavskih oziroma delodajalskih organizacij. Moramo namreč vedeti, da narava dela največkrat ni komplementarna s tem, kar vi želite doseči s spremembo tega zakona. Kar vi Kar vi delate v zakonu, moram reči, da ne bo prineslo nič kaj dodane vrednosti za tiste, ki že tako največ dajejo v finančnem smislu tej državi, govorimo o zasebnikih, govorimo o podjetnikih, torej nalagate jim dodatne administrativne ovire, pa čeprav vemo, da je že tako ta država prepletena s prenepotrebno administracijo, na kar smo mi v poslanski skupini že dolga leta opozarjali in tudi kar nekaj naredili na tem področju, pa ponovno nalagate to breme administracije najbolj tistim ljudem, ki res aktivno delujejo v družbenem prostoru. Tako imenovano obvezno štempljanje je torej del tega zakona in to je treba povedati na glas, čeprav tudi reprezentativne delavske organizacije ves čas utemeljeno opozarjajo, da je definicijo delavca treba dopolniti na način, da bo natančno in nedvoumno določeno, za katere kategorije oseb veljajo obveznosti po tem zakonu in v kakšnem razmerju je omenjen zakon do področne zakonodaje. Mi smo v tem smislu tudi dvakrat vložili amandma, najprej na odboru, potem pa še v Državnem zboru, pa žal obakrat amandmaja nista bila izglasovana, čeprav so tudi poslanci koalicije povedali, da je definicija delavca preveč pomensko odprta in da lahko prinese kopico težav. Na to so opozarjale tudi

Seveda ga moramo zaščititi in ko so kršene pravice delavca, moramo seveda narediti vse, da je to sankcionirano, ampak ne moremo pa vseh metati v isti koš. Vem, da so inšpekcije naredile določen nadzor in ugotovile, da nekateri kršijo te pravice delavcev, zlasti ko govorimo o odmerjenem času za odmor, ki je nujno potreben za delavca, zlasti če dela recimo v proizvodnji. To je pomembno že zaradi njegove varnosti in zdravja, pa verjetno bo tudi potem bolj učinkovit v delovnem procesu. Vendar pa moramo vedeti, da je treba tiste, ki res to kršijo, sankcionirati, ne pa zaradi tega, ker je nekdo kršil te pravice, potem nalagati vse možne administrativne ovire še vsem ostalim, ki ne kršijo teh pravic. To se mi pa zdi res nelogično, neživljenjsko, dejansko neživljenjsko. Jaz mislim, da s tem zafrkavamo delovne ljudi s to dodatno administracijo, in mislim, da se s tem strinjajo očitno tudi v Socialnih demokratih, so prej povedali, ampak kljub temu bodo pač zakon podprli. Ampak hvala bogu se vsaj zavedajo, da je to problem in da je to resen problem. Torej, mi moramo predvsem okrepiti inšpekcijski nadzor v tistih delih, ko že vemo, da so določeni kršili te delavske pravice, ampak veste pa tudi, da primanjkuje inšpektorjev. Ampak zaradi tega, ker primanjkuje inšpektorjev in ker nekateri ne opravijo svojega dela, ne moremo dodatnih bremen nalagati tistim, še enkrat bom povedala, ki vitalno prispevajo v gospodarstvo te države, da se nenazadnje potem lahko tudi vsi mi financiramo. To se mi zdi pa res nesprejemljivo in na to bomo mi ves čas opozarjali in na to tudi jaz ves čas opozarjam. Se pa strinjam, da je treba tehtati med tem, da je treba zaščititi delavca in da torej še vedno ne nalagamo preveč bremen in dodatnih obremenitev tistim, ki so res delovni v tem okolju in veliko prispevajo za to državo. Torej, da ne bom napačno razumljena, mi moramo tiste, ki kršijo zakonodajo, sankcionirati in in upam, da bodo tukaj država in inšpekcijske službe opravile svoje delo, vendar pa moramo obenem zaščititi tudi tiste, ki dajejo veliko tej državi in jim ne nalagati še dodatnih bremen. Tudi te moramo zaščititi in poskrbeti, da bodo lahko svoje delovne procese peljali na način, kot sami menijo, da je najbolje, in seveda ob tem ne bi kršili zakonodaje. Če mene vprašate, jaz mislim, da je vsakemu delodajalcu v interesu, da njegov delavec ali pa njegov usposobljen zaposleni čim bolje dela, kar pomeni, da bo že sam poskrbel, da bo delovni proces tekel tako, da se bo takšen zaposleni spočil, ko bo to potrebno, in bo lahko svoje delo najbolje opravljal. V tistih primerih, ko pa je dejansko zaznana kršitev, pa morajo inšpekcije narediti dejansko mora biti takšen delodajalec sankcioniran in mora seveda plačati tudi globo,

Vemo, da v tretji obravnavi ne govorimo o zakonu v celoti, ampak samo o amandmajih, ampak ker so že vsi govorili o tem, sem pač tudi jaz razširila to razpravo. Nas veseli, da je koalicija prisluhnila našim opozorilom, že na odboru, potem pa na seji Državnega zbora, da se črta to diskriminatorno ureditev, zato bomo mi ta amandma tudi Moram reči, da ste tu pokazali vsaj en del odnosa do tega, da ste ugotovili, da bi, če bi se obdržal ta amandma, ki ste ga izglasovali na Odboru za delo, delo, res ravnali diskriminatorno in ste se vsaj tukaj pomaknili nazaj. Ampak če ne bi bilo nas, ki smo na to opozarjali, se to verjetno ne bi zgodilo. Najlepša hvala.

Vsekakor menim, da je treba biti tu fleksibilen. Imamo širok nabor v gospodarstvu, so podjetja, ki so resna, so podjetja, ki vedo, kako pomembna je delovna sila. Seveda je treba zaščititi delavca, vendar pa je vsekakor treba biti fleksibilen predvsem pri tistih zadevah oziroma pri tisti naravi gospodarstva oziroma nekih dejavnostih,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

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Vlade mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim! Dovolite, da začnem nekoliko neobičajno. Razlog, da smo danes tukaj, je zapisan v tej debeli brošuri. Ta brošura je bila sicer narejena oktobra 2022, dopolnjena v januarju in je posledica raziskovalnega projekta, ki ga je opravljal Slovenski etnografski muzej s partnerji. V tej brošuri je prvič v zgodovini Slovenije popisano rokodelstvo in vseh 70 rokodelskih panog. Pri vsaki panogi so popisane značilnosti, vpliv na družbeno, gospodarsko dogajanje in še marsikaj drugega. Žal je pri večini teh panog ugotovljeno tisto, kar tako in tako slutimo, da v Sloveniji počasi izumirajo. Rokodelstvo v Sloveniji nima položaja, ki bi si ga zaslužilo, ni definirano kot nekaj posebnega, nima nekega posebnega zakonskega okvira, ki bi ga posebej podpiral. Edino, kar vemo, je to, da v bistvu ni navadna gospodarska, industrijska ali kulturna dejavnost. Vemo, da je to področje, ki ne bo deležno digitalizacije in avtomatizacije, ker potem več ne bo rokodelstvo, in s svojimi produkti konkurira v neobičajnem času. V tem trenutku niti ne vemo, koliko imamo v Slovenijirokodelcev. Imamo organizirana združenja, velika znotraj ZDUS, Obrtno-podjetniške zbornice, rokodelskih centrov in še kje, ampak mi v tem trenutku ne vemo, koliko je rokodelcev, ali jih je 500, tisoč ali 5 To je bil verjetno razlog, da bom sedaj nekaj povedal, kar verjamem, da mi moja koalicija ne bo zamerila, da je pred vami zakon, ki ni posledica samo dobrega dela obstoječe koalicije. Pred vami je zakon, ki je nastajal vrsto let. Delovna skupina, da se nekaj naredi, je bila ustanovljena leta 2018. Združevala je posamezna ministrstva in vse dosedanje nosilce rokodelske dejavnosti.

pripravi zakon in ko je sedanja garnitura Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prišla na ministrstvo, smo mi zakon že prevzeli, zakon je bil že napisan, ni čisto enak zakon, je nekatera področja, jasno, treba uskladiti znotraj medresorskega usklajevanja, dodali pa smo neka področja, ki so nam tudi pomembna, in to so področja, kako tudi finančno bolj podpreti posamezne rokodelce. Zakaj? Ker v trenutni strukturi gospodarskih razpisov vedno izpadejo. Zakaj izpadejo? Ker sta glavna motiva pri razpisih digitalizacija in avtomatizacija, ki pa ne sodita v rokodelsko dejavnost zato smo dali osnove, da lahko posebej podpremo tudi rokodelce. Ker imam še eno minuto časa, ne bom dosti govoril. Torej, urejamo področje na treh področjih, podporno okolje, ki pomeni prenos znanja, okolje, ki pomeni možnost pridobitve naziva in potem širiti to znanje, in podporno okolje, ki, če poenostavim, pomeni finančno podporo. Takoj pa povem, že leta 2018 in kasneje je bila sprejeta odločitev, da nekaterih stvari v tem zakonu ni, kar boste verjetno tudi opozorili v svoji razpravi. Že takrat je bila sprejeta odločitev, pa ponovno leta 2021, v tem zakonu ne posega v davčno politiko in delovnopravno zakonodajo. Spoštovane poslanke in poslanci! Nekoliko v šali pa dovolite, vprašal sem gospoda Jožeta Horvata, ali mi zameri, če izpostavim eno gospo, namreč, zadnja leta sem na vseh prireditvah, ki se jih tudi sam udeležim v podporo rokodelcem, srečeval tudi gospo Ljudmilo Novak. Tudi zaradi nje je danes ta zakon pred vami. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Jože Tanko. Izvolite. **JOŽE Hvala lepa za besedo in vsem prav lep pozdrav! poslanski skupini dajemo podporo pristopu zakonske regulacije rokodelstva, saj je skrajni čas, da se uredi to področje, ki je pri mnogih rokodelskih dejavnostih podvrženo počasnemu zamiranju in umiranju. Vedeti je treba, da je tehnološki razvoj povzročil, da se marsikateri izdelki ne delajo več, da jih izpodrivajo industrijski izdelki in da marsikaj iz nekoč uporabnih, v gospodinjstvu in pri delu nepogrešljivih izdelkov, prehaja v spominske artikle ali pa še to ne. pa pojavljajo tudi novi izdelki, mnogi so povezani z modnimi trendi. Rokodelstvo se torej močno spreminja, podvrženo je trgu. Mnogi izdelki, ki so bili nekoč standardni, so danes povsem izginili, pojavljajo se drugi, novi, marsikaj pa prihaja tudi z drugih trgov. Rokodelstvo ustvarja zanimive tržne produkte in je lahko močna podpora turizmu, praviloma povsod se uspešno kombinira Rokodelstvo je nacionalna posebnost, torej tisto, ki je bilo in še je, in tudi tisto, ki bo na novo nastajalo. Rokodelstvo ni množična dejavnost in po marsičem se naše rokodelstvo razlikuje od rokodelstva v drugih deželah. Rokodelstvo tudi ni ravno komercialno donosna dejavnost, saj se v veliki meri z rokodelstvom ljubiteljsko ukvarjajo starejši različnih poklicev, je pa tudi več takih, ki jim je to tudi primarna ali dopolnilna dejavnost. Rokodelstvo se tudi znotraj Slovenije precej razlikuje, kar je pogojeno z naravnimi in drugimi danostmi. Je precej razpršeno na nekaj, cirka deset središč oziroma rokodelskih centrov, ki se trudijo po svojih najboljših močeh. Regionalno so sicer dobro prepoznani, manjka pa celovit, celosten pristop, ki bi to dejavnost povezal in postavil na višjo, to je nacionalno raven, kjer bi vzpostavili partnerstvo med državo, lokalnimi okolji, proizvajalci, ponudniki, organiziranim trženjem, bodisi kot turizem ali kot poslovno proizvodno-trgovsko dejavnost. Vsekakor je potreben podjetniški pristop. Če je rokodelstvo nacionalna posebnost in je tisto, kar nas loči od drugih narodov, se nam zdi potrebno, da bi ga opredelili kot dejavnost v javnem interesu ali kot nacionalni interes in da bi temu primerno prilagodili tudi zakon in druge zakone in podzakonske akte s potrebnimi rešitvami. Obstoječe stanje zagotovo ni dobro, tudi ta zakon tega ne rešuje, je predvsem posnetek nekega stanja. Pristojnosti so podeljene Obrtno-podjetniški zbornici, ki v zadnjih 15 letih za spremembe, predvsem pa za razvoj, ni storila ali zmogla storiti veliko, od ZDUS, ki je tudi sestavni del zakona, pa tudi ni mogoče pričakovati preboja. Več ali manj edini, ki izražajo resno skrb za ohranitev in razvoj rokodelstva, so posamezne občine in posamezni rokodelski centri. Slednji se, čeprav so združeni v konzorcij, trudijo vsak na svoj način in bolj kot skupni napor za razvoj se, kar je v obstoječem stanju logično, borijo za svoje mesto v rokodelstvu. Zakon sicer namenja nekaj denarja Obrtno-podjetniški zbornici za izvajanje nalog javnega pooblastila in rokodelskim centrom za izvajanje dejavnosti, do maksimalno 10 tisoč evrov pa je namenjenih za posameznike, ki opravljajo, bi opravljali oziroma bi se lotili te dejavnosti po postopku, ki je precej podroben in zbirokratiziran. Menimo, da zaradi tega pristop ni preveč vabljiv in najbrž ne bo prinesel želenega učinka, menimo pa, da tovrstne določbe o financiranju bolj sodijo v podzakonski akt kot v zakon. Tudi zato bo izvajanje zakona zelo oteženo, vse spremembe in potrebe ter odzive bo pa treba urejati s spremembami zakona. Skrb za ohranjanje in razvoj naše dediščine pa je tudi mnogo manjša kot za razne protestniške NVO-je, ki se jim delijo ogromna, večmilijonska sredstva in si razni razpisi kar sledijo. Pravzaprav vsak resor odpira za njihovo revolucionarno dejavnost svojo oziroma našo skupno malho, in to brez tega, da bi bilo to v kakšnem posebnem zakonu posebej navedeno ali limitirano. Pogrešamo tudi bolj ambiciozne cilje zakona, kakšen napredek se pričakuje oziroma kaj in kako naj bi se izboljšalo. zaščite rokodelstva se je naredilo mnogo premalo, glede razvoja pa še manj ali nič. Res je, da je v obstoječem sistemu to področje podrejeno Obrtno-podjetniški zbornici, in sicer predvsem zaradi umestitve rokodelcev med male oziroma manjše davčne zavezance. Le nekatere lokalne obrtne zbornice in občine so temu področju posvečale veliko pozornost. V pozitivnem smislu izstopata predvsem Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica in občina Ribnica, tudi zato, ker je rokodelstvo, to se pravi suhorobarstvo in lončarstvo, v Ribnici in okolici še vedno živo in močno prisotno, korenine ribniškega rokodelstva pa segajo prav do znamenitega patenta cesarja Friderika III., ki je bil izdan 23. oktobra 1492, s katerim je cesar omogočil trgovanje s temi rokodelskimi izdelki in tudi dal določene davčne odpustke. Na osnovi teh dovolil so Ribničani peš ali z vozovi krošnjali po deželah cesarstva in prodajali svojo robo. Mimogrede, 23. oktober je tudi občinski praznik občine Ribnica.Ribničan s krošnjo je še danes edini prepoznaven rokodelski lik v državi in je spomin na tiste čase, pa tudi sedaj najdete Ribničane, ki prodajajo rokodelske izdelke po vseh večjih prireditvah v državi, pa tudi na Hrvaškem in na avstrijskem Koroškem. To počnejo edino Ribničani, drugi slovenski rokodelci na tak konkreten, sistematičen način niso prisotni, kvečjemu se pojavi kdo posamično na kakšni prireditvi. Ribnica je tudi že 45-krat organizirala ribniški sejem suhe robe in lončarstva, ki mu je bil pred leti dodan rokodelski festival, na katerem so se predstavili mnogi rokodelci iz drugih koncev Slovenije. Ribniški sejem je tudi najmnožičnejša enodnevna rokodelska prireditev v državi, ki jo obišče od 20 do 50 tisoč obiskovalcev. Zadnjih deset let se je tudi sosednja občina Sodražica uspešno uveljavila z organizacijo tržnega dne, ustanovili pa so tudi rokodelsko zadrugo In situ. V sklopu Obrtno-podjetniške zbornice je območna zbornica Ribnica z našimi rokodelci vrsto let izvajala promocije na sejmih in drugih predstavitvenih prireditvah v Italiji, Nemčiji, Franciji in Avstriji, seveda z znamenitim krošnjarjem. Sicer pa Ribnico poleg suhe robe močno zaznamuje tudi lončarstvo. Ribnica je leta 2010 zgradila sodoben rokodelski center, bil je prvi in je najboljši v državi, v katerem se izvajajo številni izobraževalni procesi, množično je obiskovan in deležen vsesplošnega občudovanja, pripravljen pa je tudi že projekt širitve oziroma dograditve tega centra. Veliko naporov že pred letom 2006 je bilo vloženih v zaščito rokodelskih izdelkov iz ribiškega območja, za izdelke se je pridobilo certifikat geografskega porekla ribniška suha roba. Skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica, nacionalno zbornico, obrtno zbornico, ministrstvom za šolstvo in šport, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, tedanje poklicne šole Kočevje, etnologom in še kom je uspelo z nacionalno poklicno kvalifikacijo suhorobar, ki zajema vrsto rokodelskih znanj in dejavnosti. Še bi lahko našteval aktivnosti v Ribnici in njeni okolici. Med drugim je uspela ohranitev poklicne šole v Kočevju, kar daje podlago za resno in načrtno delo na lesarskem in rokodelskem področju. Ker smo se zavedali, da ni dovolj samo ohranjanje izginjajoče rokodelske preteklosti, smo v letih 2006 in 2007 skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico pripravili projekt slovenskega centra domače in umetnostne obrti, ki bi imel sedež v Ribnici. Projekt je dobil tudi močno podporo občin, imel je vladno podporo in podporo etnološke stroke, a v nekem trenutku je prišlo do nenadnega in nepojasnjenega zakulisnega preobrata znotraj stroke in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Kar naenkrat je nekje prišlo do odločitve, da bi tak center moral biti v Ljubljani. Od te odločitve dalje so se prekinile vse aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo centra v Ribnici, v Ljubljani pa v zadnjih 15 letih ni nastalo prav nič. Ta center v Ribnici bi dejansko skrbel za ohranjanje in, kar je še pomembnejše, za razvoj rokodelskih dejavnosti in prav to je tudi ena od velikih ali pa večjih pomanjkljivosti zakona. Nikjer v zakonu ni naveden centralni nosilec, ki bi skrbel za sistematičen razvoj slovenskega rokodelstva, urejanje papirjev, podeljevanje statusov in urejanje drugih administrativnih zadev namreč še ni razvoj. Ustanovitev konzorcija leta 2014 je bil odziv rokodelskih centrov na luknjo, ki je nastala po zamrznitvi postavitve slovenskega centra domače in umetnostne obrti v Ribnici. Nosilci skrbi za ohranitev in razvoj rokodelstva so se odzvali in poskušali zapolniti praznino, vendar ta korak ni zadosten in je treba potegniti tudi končno ali pa dokončno potezo in ustanoviti institucijo, ki bi načrtno in sistematično skrbela za to narodovo posebnost. Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije že zaradi vloge, ki jo ima, kljub trudu, ki ga je, ga še in ga najbrž tudi bo izkazovala za to dejavnost, ni pravi odgovor na problem usihanja dejavnosti. Predlagamo, da se tak nacionalni rokodelski center umesti v zakon in da se mu podeli ustrezne pristojnosti. Predlagamo, da se vzpostavi v Ribnici, kot je bilo prvotno mišljeno, in da se dokonča leta 2007 prekinjen projekt. Poleg direktorja bi nalogo ključnega razvojnega in nadzornega organa institucije imel konzorcij, ki ga sestavljajo predstavniki vseh rokodelskih centrov. Vodja konzorcija pa bi imel podobno vlogo, kot jo ima predsednik nadzornega sveta v gospodarski družbi. Ta center bi namreč opravljal vse aktivnosti, ki jih vladni zakon nalaga Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Naloge zbornice so namreč povsem drugačne, kot bi bile naloge tega centra, čeprav ima tudi Obrtno-podjetniška zbornica sekcijo za domačo obrt. Pa tudi sicer se zbornica na drugih področjih s posameznimi dejavnostmi ne ukvarja na tak način. Menimo, da bi morali dati večjo vlogo tudi Slovenskemu etnografskemu muzeju, ki bi ga vključili v konzorcij, se pravi v odločanje, prav tako pa tudi ne bi zaobšli Obrtno-podjetniške zbornice in tudi njo bi vključili v ta organ odločanja novega centra. Vsekakor pa Zveza društev upokojencev Slovenije in predvidenih postopkih kaj sodelovati, sploh ne na način, kot ga predvideva zakon. Poleg tega je treba dodatno razmisliti tudi o finančno stimulativnih ukrepih.

in jih ohranili tudi v kriznih obdobjih in to je pomenilo veliko stimulacijo za obrtno dejavnost. Morda bi veljalo razmisliti, da bi za poživitev dejavnosti izključno za rokodelce dvignili normirane stroške na 100 ali pa uvedli kakšno dodatno dohodninsko olajšavo. Morda bi veljalo tudi razmisliti, da bi za izdelke, ki jih proizvajajo rokodelci, uvedli ničelno ali močno znižano stopnjo davka na dodano vrednost. Vsekakor pa je treba rokodelstvo izdatneje podpreti. Letne zneske, ki jih predvideva zakon, čeprav se nam zdi, da v zakon ne sodijo, bi bilo treba dvigniti, morda dodati še kakšen namen, če želimo razvoj znatno zagnati. Finančna motivacija je zelo pomembna, če želimo rokodelstvo iz ljubiteljstva dvigniti med resno poslovno dejavnost. Če se najde milijone evrov za razne neproduktivne civilnodružbene organizacije in posameznike, razpisi v visokih milijonskih zneskih se kar vrstijo, so sredstva, ki jih bo za rokodelstvo namenil zakon, pravzaprav majhna. Letos 1,4 milijona in za prihodnje leto 1,6 milijona, kar je znatno premalo. Vedeti morate, da rokodelci ne razsajajo in razgrajajo po Ljubljani in drugih krajih, ne delajo škode in ne kažejo slabe podobe države v tujini, ampak obratno. Tiho delajo, ustvarjajo in so tisti, ki delajo Slovenijo zanimivo, posebno in so atrakcije v pozitivnem smislu. Njih, njihove delavnice in izdelke najdete v marsikaterem lokalnem in državnem turističnem katalogu in marsikateri artikel je ali je lahko predmet protokolarnih daril, ateljeji oziroma delavnice pa predmet turističnih in protokolarnih obiskov. Zakonu v tej fazi obravnave ne bomo nasprotovali, v nadaljevanju obravnave pa bo naša podpora odvisna od predlaganih oziroma sprejetih posodobitev v tem ali drugih zakonih in aktih. preden bi prešli na drugo obravnavo zakona, bi bilo smiselno, da se o stvareh, ki sem jih navedel, dogovori predvsem znotraj Vlade, zainteresiranih institucij in da preden pridemo k sprejemanju zakona, vemo, kakšne bodo nadaljnje poti pri obravnavanju oziroma sprejemanju tega zakona tudi na drugih področjih. Izpustiti, ne vem, davčno področje ali kakšne druge izobraževalne in tako naprej, se mi zdi pravzaprav zelo pomanjkljivo, ker če hočemo neko stvar rešiti, jo moramo celovito, ne samo parcialno z administrativnimi ukrepi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi! Hvala tudi državnemu sekretarju mag. Židanu, mojemu rojaku, za korektno osvežitev spomina. Res je, Nova Slovenija se je za urejanje področja rokodelstva v preteklosti močno zavzemala. Prevzela je tudi vodilno vlogo, če smem reči, politično vlogo pri pripravi prvih zakonskih osnutkov na tem področju. Bilo je v času vlade vlade dr. Mira Cerarja, ko smo bili v opoziciji. Nova Slovenija je takrat v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico ter Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije pripravila osnutek predloga zakona. Ta je bil bistveno širši kot ta, ki ga danes obravnavamo. Tudi na podlagi prizadevanj Nove Slovenije je bilo sprejeto Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo, ki predvideva sprejetje tovrstnega zakona. Na tem mestu še enkrat zahvala vsem deležnikom, ki so nas takrat spodbujali, veliko jih je bilo. Od oseb omenjam samo enega, ki nas je pri tem spodbujal, to je bil dr. Janez Bogataj. Leta 2018 je Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije oblikoval dokument, ki se mu reče Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo, ki je bil široko javno in strokovno podprt ter podpisan s strani takratnega ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrstva za kulturo in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem dokumentu je zaveza po sooblikovanju izhodišč za sprejetje učinkovitih zaščitnih, poudarjam, zaščitnih ukrepov, ki bi zagotovili ohranitev in razvoj rokodelskega znanja ter ekonomsko preživetje njihovih nosilcev. Zaveza podpisnikov je bila, da bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo imenovalo medresorsko delovno skupino, v katero bodo vključeni tudi socialni partnerji, ta naj bi namreč pripravila zakon o rokodelstvu. Vsa pristojna ministrstva bodo zagotovila vse potrebne izvršilne predpise, vsi akterji pa bodo umestili rokodelstvo v strategije in izvedbene akte s svojega področja delovanja. 25. oktobra 2018 je Vlada ustanovila in imenovala medresorsko delovno skupino za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva, ki je 3. junija 2021, v času naše, torej prejšnje vlade, sprejela svoje končno poročilo, ki predlaga sprejetje posebnega zakona. Kolegice in kolegi, kaj pravzaprav obsega sodobno pojmovanje rokodelstva? Najprej nadaljevanje dediščine in posameznih rokodelskih panog. Posebna skupina je repliciranje, v okviru katerega se izdelujejo predvsem ustrezne replike pretežno muzejskih predmetov. Tretja skupina so sodobne interpretacije rokodelskih dediščin. Pri teh lahko rokodelci interpretirajo oblike, gradiva in uporabnost ter dosegajo najboljše rezultate, če imajo vse tri možnosti interpretiranja. Zadnja, četrta skupina so vse zvrsti tehnologije sodobnega rokodelskega ustvarjanja, ki se ne navezujejo na rokodelsko dediščino. Ne le v Sloveniji, tudi v svetu se pri rokodelskem ustvarjanju poudarjata uporaba lokalnih in regionalnih gradiv ter sooblikovanje prizadevanj za vzdržen razvoj. Rokodelski izdelki tako že dolgo niso le lovilci prahu, ampak je močno podčrtana ravno njihova uporabnost.

»Predlagani zakon je zadnje upanje, da regijski rokodelski centri ostanejo pri življenju in so v pomoč posameznim rokodelcem pri ohranjanjunjihove spretnosti za prihodnje rodove.« Kolegice in kolegi, gospod državni sekretar, to je pravzaprav tudi bistvo pozitivnega stališča Nove Slovenije do tega zakona. To je prvi korak, korak v pravo smer, najbrž pa se bomo v nadaljevanju strinjali, da je treba ta zakon nadgrajevati, ja, tudi v smeri davčnih stimulacij. Pojavlja se nekaj pomislekov, recimo, zakaj je v komisijo za naziv priznani rokodelec vključen ZDUS. Obstaja vtis, da je zdaj rokodelstvo zgolj za ljudi iz tretjega življenjskega obdobja. Ne, rokodelstvo je tudi za mlade. Postavlja se tudi vprašanje, obrtna zbornica namreč že sedaj podeljuje certifikat Rokodelstvo Art & Craft Slovenija, ki ga rokodelci lahko prejmejo na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije. Kakšno dodano vrednost bo v primerjavi z obstoječim stanjem po mnenju predlagatelja prinesel certifikat, kot ga določa ta predlog zakona? Ampak

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Rokodelstvo predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine, hkrati pa je tudi majhen, a pomemben del slovenskega gospodarstva. Njegova raznolikost je široka, identificiranih je več kot 70 različnih rokodelskih panog. Mnoge med njimi imajo pozitivne učinke na razvoj turistične ponudbe, pa tudi za ohranitev medgeneracijskega sodelovanja. Kljub temu rokodelstvo doslej ni imelo posebnega pomena v slovenski zakonodaji. Populacija rokodelcev se stara, mnoge panoge pa so ogrožene in brez sistemske podpore jim grozi izumrtje. Po dolgih letih neaktivnosti in spregledov tega pomembnega področja je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki pripravilo predlog zakona, ki bo celovito urejal podporno okolje za ohranitev in razvoj slovenskega rokodelstva. Sprejeti zakon bo podlaga za pripravo dveletnega programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Ta bo vključeval konkretnejše ukrepe za zaščito izdelkov in prenos znanja. Posebna pozornost bo namenjena ohranjanju tradicionalnega rokodelstva, njegovemu evidentiranju, dokumentiranju in promociji, vključeni pa bodo tudi ukrepi za razvoj sodobnega rokodelstva, predvsem skozi spodbujanje podjetništva na področju rokodelstva ter njegovega vključevanja tudi v turistično ponudbo. Program bo vseboval tudi ukrepe za spodbujanje zaposlovanja, medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja na področju rokodelstva. Zakon bo pomenil tudi prvo pravno podlago za dodelitev finančnih spodbud za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva. Rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije ter Slovenski etnografski muzej bodo za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva neposredno financirani. Za fizične osebe pa, kot smo že danes slišali, bo na voljo pomoč do 10 tisoč evrov na podlagi javnega poziva. Za projekte fizičnih in pravnih oseb pa bodo na voljo finančne spodbude na podlagi javnega razpisa. Spoštovani, slovensko tradicionalno rokodelstvo predstavlja našo kulturno dediščino, hkrati pa tudi priložnost za bolj pestro turistično ponudbo, višjo dodano vrednost in tudi poslovne priložnosti, ki so bile doslej prezrte. Veseli nas, da so se te naloge lotili prav na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Seveda se je to zgodilo že prej, ampak sedaj pod vodstvom socialdemokratske ekipe, ki zna prisluhniti vsem vpletenim in pripraviti rešitve v korist ljudi in tudi gospodarstva. V poslanski skupini bomo zakon podprli in tudi predlog sklepa, da je zakonsko besedilo primerno za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj še Poslanska skupina Svoboda. V njenem imenukolega Aleš Rezar. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, poslanke, poslanci! S splošno razpravo o Predlogu zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, ki jo bomo opravili danes, smo korak bližje sprejetju zakonodaje, na katero so relevantni deležniki čakali predolgo. Prizadevanja za sistemsko ureditev rokodelstva so sicer tekla praktično ves čas od leta 1991, saj je bilo zavedanje o pomenu rokodelstva vedno živo. Odvijale so se aktivnosti, ki so se usmerjale v dvig zavesti o pomenu rokodelske kulturne dediščine in si prizadevale za prepoznavanje najustreznejših rešitev. Toda pozitivnim aktivnostim navkljub je bilo čutiti odsotnost sistemske zakonodaje, ki bi tudi v pravnih okvirih zagotovila temelje za kontinuirano in strateško usmerjeno ukvarjanje z rokodelstvom, za njegovo financiranje, razvoj, promocijo ter za področno izobraževanje in tako dalje. Aktivnejše dogajanje se je začelo z letom 2018 z oblikovanjem dokumenta Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo. Jeseni istega leta je bila nato ustanovljena medresorska delovna skupina, ki je preučila ureditev in pripravila izhodišče za sistemsko prenovo področja. Prav ta skupina je v juniju 2021 Vladi in pristojnemu ministrstvu predlagala, da se pripravi poseben zakon o rokodelstvu, zakon, ki je danes pred nami in ki naposled tudi na najvišji ravni odraža dejstvo, da je varovanje kulturne dediščine naša odgovornost. Med ključnimi rešitvami so gotovo usmerjenost v celostno ohranjanje rokodelske dediščine ob zavedanju, da so nekatere panoge v izumiranju in da je treba negovati tudi tiste, ki jim opuščanje ne grozi. Spodbujanje in nadgradnja ukrepov s področja prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin sta nujna. Zakon v zvezi s tem med drugim prinaša pomembno novost, novo obliko usposabljanja v obliki v obliki rokodelske sheme, pri kateri gre za mešanico pedagoško-andragoških vsebin, praktični del usposabljanja in praktično preverjanje usposobljenosti. Pri tem velja poudariti, da je usposabljanje za rokodelce prostovoljno in brezplačno, v primeru uspešnega zaključka pa posameznik ob zaključku prejme naziv priznani rokodelec. Eden ključnih vidikov, ki je bil v zvezi z rokodelstvom vedno znova izpostavljen, je tudi ekonomski vidik opravljanja rokodelskih dejavnosti. Dejstvo, da unikatni izdelki cenovno ne morejo konkurirati industrijsko narejenim izdelkom, je ugasnilo marsikatero dejavnost, zato je treba narediti ekonomski položaj rokodelcev na tak način, da jim bo ta omogočal preživetje, na drugi strani pa bo imel za mlade motivacijski učinek in jih spodbudil za takšne poklice. Zakonske rešitve, ki bi zagotavljale finančne spodbude, pa to naslavljajo. Ena najbolj pomembnih rešitev, ki jih prinaša zakon, je prav finančne narave. Zakon namreč uvaja finančno-razvojne spodbude ter ukrepe za ohranjanje in razvoj rokodelstva, ki jih je več vrst. V višini do 10 tisoč evrov spodbud bodo lahko za prijavljen projekt prejele fizične osebe, torej aktivni rokodelci, upokojeni rokodelci, samostojni podjetniki, samozaposleni v kulturi na področju kulturne dediščine, na področju ustvarjalnosti in tako dalje. Do sredstev bodo upravičeni tudi rokodelski centri, zveze društev upokojencev, Slovenski etnografski muzej, pa tudi pravne osebe različnih pravnoorganizacijskih oblik, na primer gospodarske družbe, javni in zasebni zavodi, zadruge, društva, zbornice. Tako nosilce podpornega rokodelskega okolja kot posamezne subjekte iz podpornega okolja je prepogosto ohromilo pomanjkanje ustreznih finančnih virov, zato bi te spodbude morale olajšati delovanje. V Poslanski skupini Svoboda upamo, da bo do konkretnejših premikov prišlo tudi na nekaterih podpodročjih. Nedvomno je pomembna možnost nadgradnje lastnih znanj pri rokodelcih, prav iz takšnih krepitev se odpirajo možnosti za samostojne podjetniške poti v zvezi s podjetniškim rokodelstvom. Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da so lahko gonilo razvoja kulturnega turizma. Prepričani smo, da je prav to področje, ki mu bo treba v prihodnosti nameniti več pozornosti, pri tem še posebej izstopa socialno podjetništvo, prav tako je pomemben vidik povezan z omogočanjem zaposlitve invalidov. Že na začetku sem poudaril, da je zainteresirana javnost na predlog zakona predolgo čakala, zato si v Poslanski skupini Svoboda želimo, da Državni zbor sprejme zakon v različici, ki bo kar se da najbolj ustrezna za vse izzive s tega področja in bo v čim večjo korist vsem deležnikom. Kljub temu, daso bile številne pobude in pripombe podane ter upoštevane že v okviru javne obravnave, vse deležnike še enkrat vabimo, da pred obravnavo predloga na matičnem delovnem telesu posredujejo vsa še odprta vprašanja in morebitne dileme oziroma pomisleke. S sprejemanjem amandmajev lahko namreč zakon še izboljšamo, da bo resnično služil ljudem, ki jim je namenjen. Poslanci Svobode bomo predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, soglasno podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi se želi k besedi prijaviti predlagatelj. Izvolite, državni sekretar mag. Dejan Židan. Hvala, gospa podpredsednica. Rad bi dal samo eno pojasnilo. V resnici je zakon nastajal v delovni skupini, ki je bila zelo široko nastavljena. V tej skupini so bili vsi dosedanji izvajalci rokodelske dejavnosti, vključno s Slovenskim etnografskim muzejem in vključno z oddelkom za rokodelstvo Filozofske fakultete, seveda tudi vsi rokodelci, ki so drugače organizirani, in pristojna ministrstva. Zakaj želim spregovoriti o tem? Samo zato, da vam povem, da je bilo to, kar je pred vami, vami, moje vprašanje, ali je popolno soglasje vseh dosedanjih udeležencev. Ja, popolno soglasje. To seveda neko prostost Vlade ali ministrstva, da potem stvari bistveno spreminja, zelo omeji, če želimo vse to spoštovati ob popolnem soglasju. Moje vprašanje je bilo tudi to, kar se je sedaj nekoliko nakazalo, zakaj je kot eden od stebrov, nosilcev, da sploh obstoji rokodelska dejavnost, Pa je odgovor, ali ga želimo priznati ali pa ne, da po trenutnih ocenah 80 % rokodelk in rokodelcev dela skozi njihove sekcije. To je bil verjetno razlog, da se je ta skupina soglasno odločila, da je tudi ZDUS del tega. Zakaj odločitev za Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije kot nosilko javnega pooblastila po tem zakonu? Res je, nekaj se ukvarjajo, verjetno so vse te organizacije skupaj ocenile, da so v tem trenutku najbolj usposobljeni, da so nosilec javnega pooblastila, in tudi ta odločitev je bila soglasna. Kaj pa je vendar tisto, kar je bistvena novost, ko ne gre za blagovno znamko ali za izdelke? V mojih očeh je bistvena novost, da se rokodelec poimenuje s certifikatom priznani rokodelec. To bo seveda proces, ki bo brezplačen za rokodelce, ampak to nam bo omogočalo, da ko se bomo vprašali, koliko imamo priznanih rokodelcev, do tega izraza je bila zelo dolga pot, bila je večletna pot, da so se rokodelke in rokodelci in vse strokovne institucije v Sloveniji uskladile pri poimenovanju priznani rokodelec,

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Predstavnik ministrstva, kolegice in kolegi, vsi, ki nas gledate, dober dan! dan! Zelo prijetno je priti na prireditve ali pa po domače sejme, kjer ponujajo svoje izdelke rokodelci, še posebej tam, kjer jih ponujajo izključno rokodelci, ker je tam eno drugo vzdušje. Verjetno smo vsi to že izkusili, kjer ni, po domače povedano, kitajske plastike in drugih poceni izdelkov in te ta prireditev popolnoma drugače nagovori in te da v eno drugo vzdušje, se mi zdi, da ti prinese tudi spoštovanje lastne kulturne kulturne dediščine, spoštovanje dela drugega, še posebej dela, ki je opravljeno z rokami in ljubeznijo, lahko rečem, nenazadnje do domovine.

to je uporaba tradicionalnih znanj in veščin za pretežno ročno izdelovanje in popravljanje izdelkov. In ti izdelki so posebni, ker nosi vsak tak izdelek zgodbo, zgodbo tistega, ki ga je izdelal, in zgodbo tega, za kar se uporablja. To že zdavnaj ni več stvar za v muzeje ali pa na police, to je bilo danes že rečeno, ampak so to izdelki, ki jih ponovno tudi naši zanamci vedno bolj pogosto uporabljajo, saj vedo, da so narejeni iz avtentičnih, lokalnih, naravnih materialov, recimo v kuhinji ali pa kje drugje, les, glina in tako naprej, in je to izjemno, izjemno pomembno tudi v smislu trajnostnega in zelenega prehoda. Centri, kot so Rokodelski center Ribnica ali pa DUO Veržej in drugi centri, so pomembna žarišča zato, ker ti centri iz izdelkov in iz tega, da so ti izdelki lepi na pogled, da lahko privlačijo za nakup, delajo tudi celotno žarišče okoli tega, žarišče dogajanja, vzgoje mladih rodov, pritegnejo pozornost, nekako učijo tudi uporabo sodobnih tehnologij in dajo podporno okolje rokodelcem za to, da lahko tudi uspešno začnejo in nadaljujejo svojo gospodarsko dejavnost, torej rokodelstvo kot gospodarska dejavnost. In zato je izjemno pomembno, da ta zakon rokodelce, predvsem te nove rodove, ki prevzemajo ta znanja, podpre in jih okrepi. V Novi Sloveniji, tudi sam, vidimo nevarnost, da bi bil pretirano birokratski. Tega se je treba paziti in je res treba določiti, kje bo to glavno žarišče. In tu se jaz sam osebno strinjam, da je Ribnica s svojim zgodovinskim pomenom, kjer je to sistemsko grajeno grajeno že stoletja, lahko rečemo, najbolj primeren prostor, kjer sta znanje in tradicija in mislim, da imajo potenco, da to nadaljujejo.

Kot smo danes slišali, položaj rokodelstva v Sloveniji ni le neurejen, temveč je slab tako njegov statusni, gospodarski, zakonodajni in socialni položaj. Število rokodelcev izumira in res je, ta zakon je zadnje upanje, da bodo naši rokodelci ostali pri življenju, kajti število rokodelcev iz leta v leto pada, starost se seveda dviguje in na koncu koncev je potrebno, da rokodelci, ki imajo to znanje, to znanje tudi prenašajo na mlajše. Zato je izjemno pomembno, da se je začela pripravljati ta zakonodajna pot. Kot vidimo, leta 2018 se je začela ta zakonodajna pot, ki se bo začela zaključevati v letu 2023. To je pet let trdega dela ministrstva, takrat še za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj, danes Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in tudi te medresorske delovne skupine, ki je iskala skupne rešitve in prišli so do teh soglasnih odločitev, ki jih imamo danes na mizi. In zakon, ki ga imamo danes na mizi, rokodelstvo rokodelstvo opredeljuje kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu, seveda vse z namenom ohranjanja in razvoja rokodelskih znanj, spretnosti, ter tudi varstva kulturne dediščine, s tem pa uvaja tudi sistemske rešitve na tem področju. Sosednje države in veliko držav ima rokodelstvo urejeno, vedo, kaj je kulturna in etnografska dediščina.

Zato je toliko bolj pomembno, da vsaj te rokodelce tudi na tem področju ne zanemarjamo, jih spodbujamo in se dejansko zakonsko te zadeve tudi uredijo. In kaj je rokodelski izdelek? Je estetsko oblikovan predmet uporabne umetnosti, ki ga je izdelal rokodelec. S čim? S pretežno ročnim delom in z uporabo tradicionalnih ali sodobnih orodij ter seveda s svojim rokodelskim znanjem, spretnostmi in veščinami, ki jih ima. Če se dotaknem rešitev zakona, o katerih smo že v stališčih kar nekaj slišali. Namen zakona je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varovanje nesnovne kulturne dediščine. Le s tem namenom bomo lahko uresničevali prenos rokodelskih znanj, podeljevanje naziva priznani rokodelec, certificiranje rokodelskih izdelkov, kar je tudi izjemno pomembno, in in poimenovanje rokodelskih panog. Predlog zakona uvaja tudi rokodelsko shemo, na podlagi katere bodo rokodelci postali ustrezno usposobljeni za prenos svojega znanja tudi na druge. Imeli bomo naziv priznani rokodelec. Zaščita rokodelskih izdelkov je predvidena s podeljevanjem certifikata, ki potrjuje, da je rokodelski izdelek kakovosten izdelek. V predlogu zakona je opredeljeno podporno okolje rokodelstva, ki ga predstavljajo vsi subjekti na področju rokodelstva, to so tako fizične osebe, o katerih smo že govorili, kot upokojeni rokodelci, rokodelci samostojni podjetniki, samozaposleni v kulturi, nosilci dopolnilne dejavnosti, tudi na kmetiji, povezani z rokodelstvom, posamezniki, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, povezano z rokodelstvom, pa tudi pravne osebe raznih pravnoorganizacijskih oblik, kot so gospodarske družbe, javni in zasebni zavodi, društva, zbornice. Tu ne smemo pozabiti tudi visokošolskih zavodov, vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih izvajalcev dejavnosti vzgoje in izobraževanja, usposabljanj

prvi glavni nosilec pristojno ministrstvo, potem so Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, slišali smo tudi tukaj, zakaj se vključujejo, kajti kar 98 % vseh, ki predajajo znanje rokodelstva, je iz upokojenskih vrst, ter tudi Slovenski etnografski muzej. muzej. Pri opredeljevanju, kdo bo podeljeval javno pooblastilo, bo le-to dobila Obrtno-podjetniška zbornica za izvajanje določenih nalog, in sicer za izvajanje rokodelske sheme, certifikatov, vse ostalo se bomo še dogovorili v nadaljevanju. Rokodelstvo ima v Sloveniji res bogato tradicijo, ki jo moramo ohranjati. Moramo promovirati rokodelstvo, kajti tisti, ki izdeluje rokodelski izdelek, dela tako, da je izdelek v končni izvedbi izdelan tudi z ljubeznijo, o kateri danes nismo veliko govorili, kajti če imaš ljubezen do določenega izdelka, in vsak izdelek je res ročno izdelan in vsak ima tisto svojo težo, ki je mogoče marsikateri ne znajo ali pa ne znamo dovolj ceniti. Zato je pomembno, da se to rokodelstvo prenaša, prenaša s te starejše populacije na mlajše,

enega izmed rokodelskih centrov, v katerem nam bodo še bolj podrobno predstavili delovanje teh rokodelskih centrov in samega dela. Verjamem, da bomo to naredili pred obravnavo tega predloga zakona v drugi obravnavi, seveda je pa treba slišati tudi še druge sogovornike, ki bodo imeli pripombe. Danes smo slišali s strani SDS njihove pripombe, seveda jih bomo tudi v nadaljevanju proučili. Je pa res, kot je omenil že državni sekretar, ta zakon, ki ga imamo na mizi, je plod soglasnih odločitev. Verjamem pa, da bo imela glede tega zakona Zakonodajno-pravna služba še kar nekaj za povedati in bo potrebno še veliko dela, veliko usklajevanja, da bomo pripravili takšen zakon, ki bo prinesel to, kar si vsi rokodelci želijo,

(PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Danes se točke dnevnega reda nekako lepo zlagajo skupaj. Prej smo govorili o delovnem času, o izrabi in evidenci delovnega časa, zdaj pa govorimo o o rokodelstvu in če bi tukaj vključili zakon Levice, lahko takoj nehamo razpravljati. Koliko jim pomeni delo oziroma odnos do tega, se vidi po praznih klopeh in po tem, da tudi stališča

zadeva pretvorila tudi v neko dejavnost, z leti oziroma z industrializacijo pa so stvari zamrle, pač moderna industrija je to povozila. V zadnjem času pa se ponovno vračamo k nekim koreninam oziroma iščemo neke avtohtone dejavnosti, predmete in tako naprej, me veseli, da se je kolega pridružil, in ohranjanje rokodelstva je prav gotovo zelo pomembna stvar. stvar. Kako to nasloviti? Zakon je sigurno neka solidna osnova oziroma nek soliden štart po dolgoletnem zanemarjanju tega. Ampak kot je bilo že v stališču [povedano], pa mislim, da je tudi predlagatelj omenil, treba bo iskati enostavno širše rešitve, ki bodo ljudi prepričale, da se to enostavno v končni fazi tudi splača.

sploh zajema rokodelstvo. Seveda se z veseljem spomnim, ko sem kolesaril po Prekmurju in sem šel k eni lončarki, pa smo skupaj naredili eno skodelico in tako naprej. Ampak tukaj je še je še veliko število različnih dejavnosti, recimo moja mama je bila klekljarica, sicer nikoli za komercialne potrebe, ampak pač čisto za osebno zadovoljstvo, okej, pustimo to o mladosti,

nek ekonomski interes. Tako da dejavnosti so različne in treba jih je pravilno ovrednotiti oziroma iskati rešitve, kako bi se to nadaljevalo.

rečemo, da je to za upokojence, ki imajo čas in si ga potem pač zapolnjujejo z nekimi dejavnostmi. Ampak dejstvo je, če to ne bomo

celotno zadevo približati mladim. Šole lahko pri tem igrajo neko določeno vlogo, ampak dejstvo pa je, da

lahko rečemo, še živečimi izvajalci posamezne rokodelske dejavnosti, ki so pripravljeni to znanje prenašati naprej.

kolega je govoril tudi o centru, ki naj bi bil nek krovni del vsega skupaj. Tukaj je res morje nekih vplivov, ki ki naj bi pripeljali do tega, da bi se dejansko ta dejavnost oziroma te dejavnosti ohranile. Jaz osebno podpiram, da se je stvar ponovno premaknila naprej, in upam, da bomo v nadaljnjem postopku, procesu sprejemanja tega zakona z določenimi dodatnimi rešitvami prišli do ene najbrž ne 100-odstotno dobre, ampak vsaj rešitve, ki bo nakazovala neko smer, da se to rokodelstvo, ki je lahko, kot sem prej rekel, v neki meri najprej za nekoga hobi, v naslednji fazi je seveda lahko tudi čisto komercialna dejavnost. V končni fazi pa vsi govorimo o turizmu, butičnem turizmu in tako naprej. Vsi, ki pač hodimo po Sloveniji ali pa tudi izven njenih meja, ko prideš v nek nov kraj, te sigurno pritegne nekaj avtohtonega, kupiš si nekaj, greš v trgovino s spominki,

in samega odnosa do slovenstva kot takega. Jaz absolutno podpiram, da se zakon pelje naprej oziroma da iščemo rešitve za nek končen, vsaj približno dober zakon. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleš Rezar. Izvolite. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Najlepša hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Glede same sentimentalne vrednosti izdelkov, ki pridejo izpod rok rokodelcev, ni treba izgubljati besed. Vidim, da smo si glede tega enotni tako v koaliciji kakor v opoziciji, kar je prijetna novost. Kar se tiče vsebine smo veliko že povedali. Kar se tiče zakonodajnopravnih popravkov, se ve, da je še nekaj dela, vendarle pa velja dodati, da gre za sistemsko ureditev, ki jo rokodelci čakajo praktično ves čas samostojnosti Slovenije. Ukrepi prinašajo bolj strukturirano ureditev seznama vseh rokodelcev, možnost usposabljanja in po prejetju certifikata oziroma naziva priznani rokodelec olajšano oziroma strukturirano in enakopravno pot do pridobitve subvencij.

če so danes ti poklici zaradi intenzivne industrije razvrednoteni, se lahko v prihodnje ta trend tudi obrne, nenazadnje lahko podoben vzorec opazimo že sedaj pri pridelavi hrane. Ljudje smo vedno bolj osveščeni in ekološko naravnani, zato je modro poseči takoj in narediti vse, da se ohranijo te obrti, saj lahko v prihodnje tovrstni poklici oziroma obrti prinašajo bistveno večjo dodano vrednost poleg same kulturne dediščine in kulturno naravnanega turizma. Hvala lepa.

ne samo cenovno, ampak že vrednost same izdelave in tudi ohranjanja kulturne dediščine. Torej, ti izdelki so dejansko nastali v preteklosti zaradi potrebe, ki je ljudem olajšalo delo, predstavljajo nek del preživetja nekoč, seveda je zaradi industrializacije vse to nekoliko zamrlo, vendar je prav, da se je to tudi iz generacije v generacijo ohranilo in da z nekim zakonom to uredimo, da ponovno obudimo res ta zelo velik pomen kulturne dediščine, nenazadnje tudi nek znak oziroma nek simbol slovenstva in vsega tega. Dejansko gre za izdelke, kjer se izrabljajo tudi naravni viri, Prekmurje, Prlekija, glina, zemlja, Ribnica les in tako naprej, tako da s tem nekako spodbujamo ponovno vračanje v naravo, vračanje v zeleno.

ki ga bo lahko vsak posameznik, ki se bo želel s tem ukvarjati, nekako tudi izoblikoval oziroma da potem ne pride do neke izrabe te dejavnosti. Tu sem zasledil, da ima potem zveza društev en poseben člen, ne vem, zakaj, ker že v 13. členu torej navajamo tiste, ki so v podpornem okolju. Res je, da

samo kos nekega tiskanega papirja in ne bo zaživel v praksi, potem ne bo imel pomena. Kolega je prej omenil predvsem obdavčitev. Ta Ta nova obdavčitev, predvsem normirancev, popoldanskih normirancev, kjer smo dodatno obdavčili ta del, mislim, da to ni pozitivno, predvsem za obrtnike, v tem smislu rokodelce, kajti nekdo se lahko z rokodelstvom ukvarja tudi po delu, po službi, ima neko dodatno dopolnilno dejavnost, in tu bi morali biti rokodelci potem mogoče ena izjema med temi deli, kar bi bilo mogoče tudi spodbujanje k temu delovanju. Tudi prenos na mlade, uvajanje mogoče kakšnih delavnic v sklopu, ne vem, ljudske univerze ali katerihkoli drugih institucij, mogoče tudi uvajanje kakšnih krožkov v šole in tako naprej, kjer bi mladi spoznali ta pomen. Vsekakor,

Hvala lepa za besedo. Tisti, ki ste resno prebrali zakon, niste mogli zgrešiti prvega stavka v uvodu, kjer piše naslednje. Začetki rokodelstva segajo v leto 1492, ko je nemški cesar Friderik III. izdal patent, ki je veljal za takratno Kranjsko in v katerem je opredelil razsežnosti izdelovanja domačega lesnega rokodelstva, v oklepaju suhe robe, in še nekaterih drugih domačih izdelkov. Edino območje, ki to tradicijo od takrat naprej goji, je Ribnica. Mi imamo še vedno suho robo, imamo tudi lončarstvo z veliko dejavnostmi, imamo tudi aktivne rokodelce, tako na področju lončarstva kot na področju suhe robe. Ni drugega kraja v Sloveniji, ki bi lahko to zgodovinsko nit potegnil tako daleč in jo tako dolgo tudi držal. Če boste zdaj to izračunali, je to skoraj In jaz mislim, da je treba te stvari tudi primerno koncipirati. Se pravi, če ne bomo mi naredili neke centralne institucije v okviru teh rokodelskih centrov in dali enemu izmed teh centrov mandat in ostale vključili kot nek organ upravljanja, potem se na tem področju ne glede na zakon ne bo storilo nič, ker ne bo nobenega motivatorja, nobenega, ki bi to dejavnost peljal naprej in skrbel za razvoj. Podeljevanje certifikatov je certificiranje obstoječega stanja, mi mi pa potrebujemo nove produkte, nove izvajalce rokodelske dejavnosti in tu je treba narediti nekaj na tem področju. Razpršenost prek rokodelskih centrov zagotovo ne more zagotoviti nekega sistematičnega razvoja, tako, kot je pa zdaj organizirano ali pa prilepljeno k Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pa tudi ne,

Tu piše, da je veliko teh, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, upokojencev. Seveda jih je, samo niso člani Zveze društev upokojencev, pa tudi veliko izmed njih je kmetov,

To se pravi, treba se je odločiti, ali bo ta domača obrt obremenjena z DDV ali ne bo, s kakšno stopnjo DDV bo, ali je to po najvišji stopnji ali po kakšni nižji stopnji, ali bo brez DDV in pa seveda sprejeti tudi določene dohodninske ukrepe na tem področju. Če nekomu, ki rešuje čast Slovenije, zgodovino Slovenije, kar rokodelstvo zagotovo je in je nacionalna posebnost, to ne omogoča nekega resnega, bom rekel, komercialnega preživetja, je treba tudi na tem področju nekaj narediti. Eno Eno so variante prek normiranih stroškov, da se jih dvigne, ker imajo nekateri poklici, ki praktično nimajo stroškov, tudi normirane stroške,

pa še problem je to, da ni to neka množičnost, bi na tem področju veljalo to narediti, bodisi prek normiranih stroškov bodisi s popolno oprostitvijo dohodnine na tem področju. Vsekakor je treba poskrbeti, da rešitve, ki se predvidevajo, ne bodo ostale mrtva črka na papirju. Zakon sam po sebi ne prinese nobenega življenja,

da ne bo to praktično ostalo na popolni administraciji. Kakorkoli, predlagam, da o teh ukrepih, ki smo jih predstavili v stališču poslanske skupine, resno razmislite. Jaz mislim, da se z zakonom ne mudi, da tega ne bi mogli bi mogli proučiti, ker po dinamiki dela Državnega zbora bo druga obravnava zakona recimo predvidoma junija.

mislim pa, da bi se morali pri teh stvareh kar potruditi in se tudi odločiti, ali je ta dejavnost v našem nacionalnem interesu ali ni. Če je, potem ima nek status, če je pa to kar nekaj kot druga dejavnost, kot mehanična delavnica ali ne vem, karkoli drugega, je pač nek drug status obravnave.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

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku predlagatelja, dr. Mateju Tašner Vatovcu. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Kot omenjeno je spremembo Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora vložila skupina 63 poslank in poslancev. Spremembe obsegajo v bistvu dve vsebinski spremembi. Prva je ta, da se z dodatnim strokovnim sodelavcem v poslanskih skupinah, ki ga zagotavlja Državni zbor, skuša vzpostaviti bolj enakomerno delovanje ne glede na velikost poslanskih skupin. Se pravi da bi imele vse poslanske skupine s strani Državnega zbora zagotovljeno administrativno in strokovno osebje, ki bi zadoščalo za opravljanje osnovnih nalog v zakonodajnem postopku. Kot drugo se pa ureja institut namestnika sekretarja poslanske skupine, ki je bil sicer uveden že pred časom s pravilnikom, ampak z nadrejenim aktom, torej odlokom, se ta institut namestnika še ureja v ustreznem aktu. Na matičnem delovnem telesu, v Mandatno-volilni komisiji, je bil odlok soglasno potrjen in se priporočam za ponovitev te vaje še v Državnem zboru. Hvala lepa.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 Hvala